Kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Na redu je - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu Izvješće je podnijela Povjerenica za informiranje sukladno članku 60. Zakona o pravu na pristup informacijama. Prijedlog akta ste primili. Vlada RH dostavila je mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. S nama je predlagateljica dr. Anamarija Musa, povjerenica za informiranje. Da li uvodno želite obrazložiti? Izvolite. o podnošenju izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Dakle, izvješće se odnosi na 2013. godinu koja se može smatrati prijelaznom godinom sa starog na novi sustav zaštite prava na pristup informacijama. Naime te godine, znači 08. ožujka stupio je na snagu novi Zakon o pravu na pristup informacijama koji je u bitnome poboljšao postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup te jasnije definirao krug tijela koji su obveznici zakona. Jačanje pravnog okvira institucionalnih pretpostavki u području prava na pristup informacijama bila je jedna od mjera koje je RH trebala ostvariti u razdoblju od potpisivanja ugovora o pridruživanju Uniji do samog ulaska u članstvo. Ujedno iste godine tim zakonom uspostavljena je nova neovisna institucija koja je isključivo nadležna za zaštitu prava na pristup informacijama, u smislu provedbe drugostupanjskog postupka po žalbama na odluke tijela javne vlasti, kao i praćenje i promicanje

kojom je Hrvatski pravni sustav prvi put uveden taj institut koji u osnovi znači da građani imaju pravo tražiti i koristiti podatke koje tijela javne vlasti prikupljaju u okviru vlastite nadležnosti kako bi njihovom ponovnom uporabom stvorili dodatnu društvenu vrijednost. U tom smislu izvješće treba promatrati u svijetu postojanja dvaju pravnih institucionalnih režima i konteksta prelaznog razdoblja na koje se odnosi. Opći je zaključak izvješća da se nastavlja generalni trend poboljšavanja u ostvarivanju prava na pristup informacijama, u smislu veće transparentnosti rada tijela javne vlasti, intenzivnije i kvalitetnije provedbe postupaka javnog savjetovanja pri donošenju propisa te pravilnijeg postupanja sa zahtjevima građana. Međutim, s obzirom na povećana očekivanja građana i tehnološke mogućnosti u smislu pružanja informacijama, taj trend pozitivnih promjena nije u dovoljnoj mjeri intenzivan te su i dalje prisutni brojni problemi i time prostor za poboljšanja. Istakla bih četiri osnovna područja na kojima su uočeni problemi. Prvi se tiče proaktivne objave informacija na internet stranicama tijela javne vlasti, to bi zapravo trebao biti temeljni način pružanja informacija građanima i zapravo temeljni kanal na kojem se građani informiraju o radu tijela javnih vlasti, a samim time i ostvarenju svojih vlastitih individualnih građanskih prava. Napominjem da prema sadašnjim podacima tijela javne vlasti ima oko 6 tisuća i da se priprema instruktivni popis tijela koji bi građanima i samim tijelima trebao olakšati pristup informacijama sa popisom svih internet stranica. U pogledu te proaktivne objave koju s obzirom na kapacitete povjerenik još nije u mogućnosti adekvatno pratiti, uočeno je da usprkos poboljšanjima još uvijek mnoga tijela javne vlasti ne objavljuju na pristupačan način informacije u skladu s člankom 10. Zakona koji propisuje čitav niz informacija koje je potrebno objaviti, kao da i mnoga tijela nemaju uopće ili nemaju odgovarajuće internet stranice. Osobit je problem na razini lokane samouprave što je uglavnom posljedica preslabog kapaciteta lokalnih jedinica koje nisu u mogućnosti ni financijski ni u smislu svojih personalnih kapaciteta izvršavati tu obvezu iz zakona. Slično se odnosi na javnost rasprava uređeno člankom 12. kao i na postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju zakona i drugih propisa. U odnosu na javna savjetovanja, istakla bih da je uočen napredak u provedbi te odredbe u pogledu broja provedenih savjetovanja, ali i dalje postoje problemi u pogledu vremena provedbe jer mnoga tijela javne vlasti provode savjetovanje u kratkim vremenskim razdobljima unutar kojih padaju vikendi, praznici i godišnji odmori te se ne pridržavaju roka od 30 dana. Drugo područje za koje bih tu htjela, iskoristila priliku da istaknem kao vrlo važno je da u svakom tijelu javne vlasti osobe nadležne za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama su službenici za informiranje koja su tijela javne vlasti dužna imenovati i o tome obavijestiti povjerenika. Nažalost, mnoga tijela tu obvezu nisu izvršila ili o tome nisu obavijestila niti povjerenika niti javnost putem svoje internet stranice. Osim toga, službenici za informiranje trebaju na odgovarajući način biti educirani za provedbu zakona i u okviru svojih općih obaveza, radnih obaveza, treba biti osigurano da su oni u stanju izvršavati obveze obveze prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Posebice je uočeno da mnogi od njih ne poznaju propise, ne samo Zakon o pravu na pristup informacijama nego i druge propise, osobito Zakon o općem upravnom postupku. Na kraju sljedeće područje koje je zapravo u javnosti najvidljivije je postupanje po zahtjevima za pravo na pristup informacijama. Prema podacima koje smo prikupili od tijela javne vlasti proizlazi da je 3500 tijela koja su dostavila izvješće, dakle od ukupno 6000 dobili smo 3500 izvješća, zaprimili su gotovo 30 000 zahtjeva što znači nešto manje od 1000 zahtjeva po tijelu. Te podatke treba uzeti sa rezervom s obzirom da kako sam istaknula tijela javne vlasti zbog neznanja pod zahtjeve na pristup informacijama često uvrštavaju i druge vrste zahtjeva koje im građani upućuju. Ono što se može uzeti kao pokazatelj provedbe jest podatak da se najveći broj zahtjeva odbija zbog zaštite osobnih podataka ili poslovne tajne. U drugostupanjskom postupku vidljivo je da su mnoga rješenja tijela javne vlasti nisu utemeljena na zakonu, međutim ono što je najvidljivije i zapravo najviše zabrinjava je da je u odnosu na 515 žalbi koje je zaprimilo neovisno tijelo tijelo u 2/3 slučajeva se radilo o šutnji uprave, dakle jednostavno znači tijela javne vlasti ignoriraju zahtjeve građana, jednostavno na njih ne odgovaraju uopće, a kamoli da donesu rješenje koje bi bilo zakonito ili nezakonito. Neovisno tijelo je također primilo 128 predstavki. Uočeno je da kada neovisno tijelo, dakle prije agencija sada povjerenik izvrši nadzor da tijela javne vlasti uglavnom poštuju preporuke za poboljšanje stanja. Također je zamijećeno da tijela javne vlasti zaprimaju velik broj upita novinara sukladno Zakonu o medijima i u tim slučajevima žalbe u slučaju uskrate informacija upućuju povjereniku, međutim on nema nadležnost za rješavanje tih slučajeva, dok Zakon o medijima ne daje adekvatan pravni instrument za zaštitu prava novinara na pristup informacijama. Posebice bih naglasila da u pogledu ponovne uporabe informacija koja je dakle uvedena u naš pravni sustav preuzimanjem direktive nismo dobili niti jednu žalbu iako tijela javne vlasti navode da su zaprimila 25 000 zahtjeva. Prilično je nevjerojatno da u odnosu na 25 000 zahtjeva nije izjavljena niti jedna žalba pa to pokazuje da tijela javne vlasti ne razumiju o čemu se radi, a i da javnost zapravo ne koristi na odgovarajući način taj institut. Na tome naravno treba dodatno raditi i tu povjerenik treba preuzeti najznačajniju ulogu. Na kraju, u izvješću je sadržan niz preporuka tijelima javne vlasti za poboljšanje stanja koje se uglavnom odnose na poticanje i objavljivanje informacija putem interneta, odgovarajuća osposobljenost službenika za informiranje, osobito u pogledu poznavanja propisa, poštivanje zakonskih rokova i općenito potrebu promjene problematičnog stava tijela javne vlasti prema samom pravu na pristup informacijama koje je podsjećam jedno od osnovnih građanskih prava utvrđeno i našim Ustavom. U tom smislu sama institucija povjerenika u sljedećem razdoblju namjerava osobitu pažnju posvetiti edukacijama službenika za informiranje i drugim oblicima stručnog usavršavanja i javnih rasprava, kao i edukacija pojedinih skupina korisnika, izradi smjernica i uputa za provedbu pojedinih odredbi zakona, kao i izradi i primjeni metodologije za praćenje provedbe zakona, zatim inspekcijskog nadzora koji još nije ustrojen te promocije prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija. Ujedno u drugoj polovici 2014. bit će potrebno pristupiti izmjenama zakona radi usklađivanja sa izmjenama direktive iz 2013. godine. Zaključujem da je i željela bih istaknuti da je ključ upravo u tom preventivnom djelovanju Zakona o pravu na pristup informacijama u smislu maksimalnog poticanja proaktivne objave informacija, dok zahtjevi za pristup trebaju biti samo pomoćno sredstvo. Za takvu situaciju odlučno je educirati i promovirati pravo na pristup u javnosti i pratiti provedbu zakona na odgovarajući način, što je ujedno istaknuto i u mjerama koje je prošlog tjedna izradila Europska komisija. Treba spomenuti da je pravo na pristup informacijama jedno od ključnih područja provedbe inicijative partnerstva za otvorenu … kojom je Republika Hrvatska također pristupila i aktivno je provodi te antikorupcijske strategije u ranijem razdoblju, a i one koje se trenutno izrađuju. Međutim zaključno, završna rečenica dakle, za sve ove aktivnosti koje već su razrađene u našem strateškom planu potrebno je ojačati kapacitete ureda povjerenika koje trenutno čine samo 4 službenika i što ukazuje na to da su kapaciteti ispod najniže razine zadovoljavajućih. I pri tome treba naglasiti da je u proteklih 6 mjeseci otkada postoji institucija velik dio kapaciteta bio usmjeren i na uspostavljanje nove institucije, što je sve zajedno a i s obzirom da se i ranije kasnilo sa odlučivanjem u drugostupanjskom postupku zbog nedovoljnih kapaciteta, dakle još pogoršalo stanje. Htjela bih istaknuti da je u prvih 5 mjeseci zaprimljeno 770 predmeta, dok je u protekloj godini zaprimljeno ukupno 853 predmeta, dakle već sada imamo znatno i zapravo traženje većeg angažmana institucija. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Imamo dvije replike. Sunčana Glavak, izvolite. ono što ste iznijeli u ovom osvrtu, samo ću se na nekoliko stvari referirati. Kao prvo smatram da je nedopustivo što u ovom trenutku Hrvatska ne posjeduje bazu tijela javne vlasti. Ona će ako je sudeći po onome što piše na službenim web stranicama vašima biti dostupna tek u srpnju. Smatram da ste mogli barem koristiti bazu tijela javne vlasti koju je prije i posjedovala Agencija za zaštitu osobnih podataka, tako da ne vidim razloga da se nije mogla barem

da samo uvođenje povjerenika neće ništa promijeniti u provođenju zakona jer i sami kažete da 50% tijela javne vlasti vas ignorira što smatram da je apsolutno nedopustivo i da si ni jedno tijelo javne vlasti ne smije dozvoliti da na ovakav grubi način ignorira odredbe zakona. Što se tiče zaklinjanja na partnerstvo za otvorenu vlast ja bih rekla da je ovo vaše partnerstvo za zatvorenu vlast, a prije svega sa Vladom Republike Hrvatske koja vam je osigurala u proračunu tek toliko sredstava da možete platiti struju i vodu. Pa naravno da vas molim ako ćete moći da nam kažete je li se situacija promijenila, imate li vi uopće dostatna sredstva da biste mogli provoditi zakon. Hvala lijepa.

bazu od ranije koju koristimo, ali je nismo objavili javno jer nije sređena. Upravo to se sad radi. Dakle, namjerava se završiti baza do kraja lipnja. Dakle to je plan s obzirom da je to veliki posao, tako da ćemo to imati napravljeno i objavljeno za korištenje javnosti. Dakle, u ovom sadašnjem obliku u kojem je ona nesustavno izrađena. Ona zapravo je neiskoristiva, može polučiti više štete nego koristi. Što se tiče ignoriranja povjerenika ja sam naglasila da tijela javne vlasti ignoriraju zahtjeve građana u dvije trećine slučajeva. To je bitno. rješenja povjerenika oni se prilično poštuju što mislim da ukazuje i činjenica da je prošle godine uloženo samo 29 tužbi Upravnom sudu, a od tih 29 dvije trećine su podnijeli građani koji su bili nezadovoljni našim odlukama, a ne sama tijela javne vlasti. Što se tiče partnerstva za otvorenu vlast to je inicijativa kojoj je pristupila Vlada i u okviru te inicijative je i pravo na pristup informacijama. Ja se slažem da nije u dovoljnoj mjeri te aktivnosti nisu realizirane, ali nadam se da u ovom novom akcijskom planu i s obzirom da sad prvi put imamo instituciju koja se bavi samo ovim pravom će se tome posvetiti dovoljna pažnja. Što se tiče sredstava mi smo u rebalansu proračuna krajem ožujka dobili dodatnih 400 tisuća kuna koja su predviđena za zapošljavanje dodatnih dakle službenika, pet službenika koje smo namjeravali preuzeti premještajem iz drugih tijela javne vlasti, odnosno četiri. Na taj način jednog izvana, znači javnim natječajem. Međutim, ta sredstva još uvijek ne možemo koristiti jer Vlada nije usvojila uredbu kojom bi nam omogućila radna mjesta u uredu povjerenika. Evo pa to iščekujemo da će se to dogoditi da bismo mogli tome prionuti. Ali zapravo realno s obzirom na praznike ljetne, godišnje odmore

rujna ako sve bude po planu. S obzirom da kao što smo tijelima javne vlasti predbacili da javne rasprave ne bi trebali održavati usred godišnjih odmora, tako ne bi bilo smatramo u redu da mi zapošljavamo u to vrijeme. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo nastavno na svoju kolegicu, zapravo slično je bilo pitanje pa ću ga drugačije postaviti. Vi ste rekli u izlaganju da građani imaju uvijek pravo tražiti pravo na informaciju. Međutim, to nije točno, jer tijela javne vlasti mogu zapravo ograničiti pristup informacijama ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, ako je informacija porezna tajna, ako je u postupku izrade unutar tijela javne ovlasti ali i ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost tih podataka. Imali smo jučer jedan slučaj kada je i premijer Milanović, doduše lažno dao jednu izjavu vezanu klasificiranu kao službena tajna. Međutim, evo nastavno i na svoju kolegicu, mene je živo intesiralo, ja sam pokušao danas surfati po internetu. Kod ove dostave godišnjih izvješća tijela javne vlasti u kojim vi kažete da su izvješće o provedbi Zakona o dostavi podataka dostavilo 3462 tijela javne vlasti. To je silna baza podataka barem je vi možete kao takvi imati. Ja zapravo uopće ne znam koliko ima tijela javne vlasti da bi se mogao komparirati ovaj odnos kojega vi zapravo navodite ovdje u postupku. na koju sam se mislio poslije osvrnuti da su ta tijela javne vlasti otprilike svaka od njih dobilo nekakvih 100 upita vezano za podatke o pravu na pristup informacijama. E sada, ukoliko je zakonski rok da vi morate odgovoriti u roku od 15 dana mislim da i ovaj slučaj koji ste vi iznijeli jako velik s obzirom da znam neke slučajeve gdje tijela javne vlasti dobivaju i po 800, 900 upita godišnje. E sad, ako u roku od 15 dana moraju odgovoriti pitanje

Dakle, što se tiče broja zahtjeva koja zaprimaju tijela slažem se da ima tijela koja su znatno opterećena zahtjevima za pristup informacijama. Ali treba imati na umu da je velik dio tih zahtjeva se odnosi na informacije koje bi ionako trebale biti dostupne javnosti putem interneta. sama tijela rješavaju te zahtjeve i na taj način. Ja sam istaknula da službenici često nisu osposobljeni ili ovaj posao obavljaju samo usput uz svoje neke redovne poslove. To jest problem pogotovo onim tijelima gdje ima puno zahtjeva. I mi smo već i preporukama pojedinim tijelima koja su identificirana kao oni koji imaju takav problem predložili, odnosno preporučili da na odgovarajući način sistematiziraju radna mjesta kako bi službenici mogli obavljati taj posao. Što se tiče općenito broja zahtjeva ja sam istaknula da tijela javne vlasti su pod zahtjeve za pristup informacijama navodila i neke druge upite i zapravo zahtjeve koje građani podnose za izdavanje recimo preslika diploma ili takvih stvari što nisu pristup informacijama jer jer se kod pristupu informacijama radi o javnim informacijama a ne osobnim stvarima koje su predmet postupaka u tijelima javne vlasti. Evo, Otvaram raspravu. Krećemo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika HNS-a Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo povjerenice, kolegice i kolege. Evo kod ovog izvješća prilika je zapravo da napravimo jednu retrospekciju razvoja instituta prava na pristup pristup informacijama koji u RH jest relativno nov. No, nije samo stvar u tome da je on relativno nov jer ima otprilike povijest oko jedne dekade nego da prolazi kroz nekoliko različitih faza, mukotrpnih faza koje pokazuju dugogodišnje nerazumijevanje važnosti ovoga instituta. A onda i jedan represivno upotrijebljen pristup pristup vlasti koja je dugo godina sprečavala njegov stvarni razvoj i praktički tek smo prošle godine donošenjem novoga zakona ostvarili ono čemu se stalno težilo a to je uspostava neovisnoga tijela. Sada evo imamo priliku počuti prvi izvještaj takvoga tipa kojega podnosi povjerenica koji je metodološki različit od onih izvješća koja smo proteklih godina imali prilike raspraviti. I ohrabrujući je čitav niz informacija koje dobivamo iz ovih izvješća. Generalni trend i sama povjerenica koja bi ipso facto morala biti najkritičnija kad je riječ o ovoj temi jest pozitivan. Dakle, i po njenoj ocjeni događaju se bitni pomaci. Ono što je svaka Vlada, ali ne samo Vlada nego i sva tijela s javnim ovlaštenjima dužna obratiti pozornost jesu preporuke, sažeci na kraju svih izvješća ovakvoga tipa koji nose i konkretne preporuke na osnovu kojih bi se stanje trajno moglo poboljšati i unaprijediti kako bi građani nesmetano mogli konzumirati svoje pravo na pristup javnim informacijama. Međutim, ima još nekoliko važnih stvari koje valja istaknuti. Recimo u toj generalnoj promjeni trenda valja pohvaliti tijela državne uprave jer nema tome dugo da je zapravo sustav ratovao upravo s tijelima državne vlasti među kojima je bilo mnogo onih koji nisu slali izvješća propisana zakonom. Sadašnja statistika kaže da su sva tijela državne vlasti uredno dostavila izvješća, nešto slabije izvršenje te zakonske obveze je kod županija, gradova, općina, sudova, škola, komora oko negdje manje od 60% kad je riječ o trgovačkim društvima u državnome vlasništvu tu je odziv na zakonsku obvezu podnošenja izvješća odnosno dostave izvješća negdje oko 41%. Dakle, prostor za napredak je ogroman još uvijek. No, definitivno glavni problem leži u tome da li oni koji su nositelji zakonske obveze pružanja usluga dakle davanja informacija onima koji traže i imaju pravo na njih, da li uopće razumiju što je to pravo na pristup javnim informacijama, koja je razlika između informacija koje se po ovome zakonu moraju dostaviti građanima i onih koje nemaju veze s ovim zakonom niti s ovim pravom nego spadaju u domenu drugih propisa i drugih prava građana. I s treće strane da li razumiju koliko je važno osnažiti vlastiti kapacitet da reagira i ispunjava zakonsku obavezu. Pođemo li od najbanalnijih stvari mi još uvijek imamo neke jedinice lokalne samouprave koje nemaju svoje web stranice. Dakle, nemaju elementarni medij preko kojega bi unaprijed što kaže povjerenica proaktivno djelovali objavljujući informacije učinivši ih dostupnima svima onima koji imaju pravo na konzumiranje toga prava. Definitivno ono što neke jedinice lokalne samouprave čine, a to je da objavljuju svoje dokumente i odluke putem službenih glasila, ali nerijetko ne vlastitih nego recimo županijskih, a znademo da su ta glasila dostupna najužem mogućem krugu korisnika. Dakle, prije svega radi se o službenim adresama, o članovima predstavničkih tijela, ta informacija do građana praktički ne može ni doći. I otud pritisak, pritisak, otud dakle potreba građana da se neposredno korespondencijom obraćaju tijelima zahtijevajući informacije koje im trebaju. Ničeg toga ne bi bilo dakle da postoji stalna praksa redovitog objavljivanja javnih informacija u mediju koji je dostupan svima. A Internet i web stranice definitivno su najjeftiniji mogući medij takvoga tipa. Nadam se da će u budućnosti neovisno tijelo, povjerenica, osnažiti kapacitete svoga ureda do te mjere da će moći izaći u susret i potrebama edukacije. Dakle, da neće biti samo kapacitirano za inspekcijski nadzor, što sada nedostaje, nego i za pružanje jednog stručnog servisa svima onima koji ne razumiju ili naprosto ne znaju koje su njihove zadaće u tome sustavu. Preporuke koje je povjerenica dala uz ovaj, uz ovo izvješće važne su, vrijedne i valja ih imati na umu. Činjenica je da su sve jedinice lokalne samouprave, pa i regionalne samouprave ali nerijetko i neka ministarstva skloni kratkim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću i da to onda samo stvara nepotrebno tenzije između zainteresirane javnosti i predlagatelja određenog akta i da stvara nerazumijevanje, pa onda i revolt onih koji bi željeli sudjelovati u tome savjetovanju. Dugoročno gledano svima bi bilo lakše kad bi se izbjegla takva praksa. Nadalje, one jedinice, odnosno ona tijela s javnim ovlastima koja još uvijek nisu imenovali službenike, valja napraviti poseban katalog na temelju kojega će se to, koja su to tijela i osmisliti određenu taktiku u postupanju prema njima. Činjenica je, postoji neke jedinice lokalne samouprave, recimo koje imaju blokirane račune, nisu u stanju financirati elementarne svoje potrebe koje vlastitim fiskalnim kapacitetom nisu u stanju pokriti svoje vlastite obveze. U tom svijetlu valja gledati vjerojatno i zastoj razvoja ovoga instituta. Ali isto tako znademo nažalost da postoji negativna praksa po kojoj ne postojanje službenika nadležnoga za ova pitanje jest zapravo alibi da se ne čini ništa, odnosno da se ne daju informacije zainteresiranoj javnosti, odnosno građanima koji na to imaju pravo. Šutnja uprave kao problem koji se podcrtava je nešto što postoj nažalost u svim birokracijama, ali je uspješnost države mjerljiva između ostaloga načinom na koji se sama država suprotstavlja toj prirodnoj potrebi birokracije da stvar utiša, uspori, zamagli ili odgodi. A to znači da se ogluši na potrebe građana. Gotovo da nema političke stranke u Republici Hrvatskoj koja u posljednjih deset godina nije deklarirana, nije deklarirala potrebu razvoja javne uprave kao servis građana. Servisa građana nema dok god postoji oglušivanje sustava. Dakle, to je prva i osnovna stepenica preko koje se ne može proći tako lako bez da se duboko ne ne porazgovara o reformi sustava javne i lokalne, dakle uključujući i lokalnu upravu. I mi smo također pledirali kad su posrijedi bili financijski dokumenti za 2014. godinu da se povjerenici osiguraju dostatna sredstva kako bi otpočetka proradio inspekcijski nadzor. Mi znademo da inspekcija kao jedan represivni oblik ili nadzor jest gore rješenje od preventive, ali ako nemate sredstva niti za preventivu, a niti za monitoring ovakvog tipa onda je u takvim okolnostima iznimno teško raditi. Zato evo i s ovoga mjesta klub HNS-a liberalnih demokrata poziva Vladu da kod planiranja sredstava i predlaganja financijskih dokumenata za naredna razdoblja ima na umu tu bitnu potrebu ovog neovisnog instituta da preko inspekcijskog nadzora zapravo osnaži svoj kapacitet ali i pomogne svima onima koji ovog časa iz neznanja ne ispunjavaju svoje zakonske obveze. Ne samo u ovome slučaju, nego i u mnogim drugim slučajevima paradigmu inspekcijskoga posla treba potpuno promijeniti. Mi danas imao inspekciju kojoj je osnovni zadatak kazniti prekršitelje propisa a zapravo bi trebalo biti puno drugačije. Prvi korak uvijek mora biti ukazivanje na uočeni problem, naputak kako da se problem riješi. Drugi korak je eventualna opomena i kažnjavanje blažom varijantom, a tek treći mora biti represija koja ide do te mjere da ozbiljno kažnjava, zatvara ili ukida. I zato bi bilo bitno da i mi u svom zakonodavstvu dobro proučimo sve propise koji tretiraju pitanje rada inspekcija iako je ovo možda jedna od najblažih mogući. U svakome slučaju klub Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata pozdravlja i prihvaća ovo izvješće i želimo vam jačanje kapaciteta i još uspješniji rad u budućnosti. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku. Sunčana Glavak, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Beus, u većini toga što ste rekli slažem se s vama jer zapravo to je ono što je i povjerenica ovdje iznijela kao probleme. I još jednom se vraćam na ono, a to je da za rad povjerenice nisu osigurana adekvatna sredstva. Vi kažete da možda prema tijelima javne vlasti povjerenica mora pronaći taktiku kako bi, tako ste rekli, kako bi joj tijela javne vlasti ipak dostavljala tražena izvješća. Možete kolega Beus imati taktiku kakvu hoćete, ako nemate 11 igrača na terenu koji će vam tu taktiku realizirati možete vi čuda smisliti, taktički, ali nemate jednostavno sredstva za rad. A u početku sredstva za rad su dakle financijska u ovom slučaju. Osim toga, ukazivali smo i kad smo donosili zakon da nisu predviđena sredstva za edukaciju službenika za informiranje. Što se, vjerujem da ćete se složiti, jer ste to i apostrofirali upravo i dogodilo, nisu ti ljudi krivi što nešto ne znaju, nego oni nisu educirani, nisu educirani zato jer ime je neko propisao zakonom da nešto moraju raditi ali im nije propisao način kako će to naučiti jer za to nema novaca. I na kraju, samo ću kratko podcrtati nešto što je vezano uz medije koji su tu zapravo da propitkuju rad tijela javne vlasti za koje nemamo uopće popis pa i ne znamo je li ovo relevantno što je dostavljeno pa ih hvalimo da su eto nešto više od 20% sada se poboljšali i podnijeli svoja izvješća, dakle moramo razmisliti o izmjeni članka 6. Zakona o medijima koji uređuju dostupnost javnih informacija. To u Zakonu o medijima nije dobro definirano i povjerenica si tu nažalost ne može pomoći. Hvala lijepa. Hvala i vama. Odgovor, kolega Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kad me postavljate u situaciju da moram komentirati odnos između državne i lokalne vlasti, ja kao liberal sam u velikom problemu. Naime, ja bih volio jednima i drugima skratiti što je moguće više ovlaštenja jer bih volio da se i lokalna i i nacionalna država što manje petlja u život građana, ali to ne isključuje njihovu obvezu da servisiraju njihove potrebe. Čak štoviše, što više učine svojih podataka vidljivima, to će se manje petljati u život vlastitih građana jer ogluhom, šutnjom, ignoriranjem ili kršenjem njihovih prava, država se neovisno o kojoj razini govorimo izravno petlja u njihov život i čini ga kompliciranijim nego što bi trebalo. moramo pogledati istinu u oči pa vidjeti kako je to bilo prije 10 godina, 8, 6, 4, 2, a kako je danas. Dakle, možemo biti zadovoljni što taj trend se stvarno odvija u pozitivnom pravcu i što stvari se odmiču dobro. I još jedna stvar, kad govorite o tome da neki znaju, neki ne znaju, čim postoji za sve jasno pravilo, a neki znaju, a drugi ne znaju, oni koji ne znaju snose odgovornost zato što nisu htjeli doći do znanja, da se razumijemo. Jer ako su za sve bila jednaka pravila i ako je velika većina jedinica lokalne i područne samouprave učinila sve što treba da svoje službenike odredi, imenuje, ovlasti i educira, a drugi to nisu napravili, čujte, ja sam siguran da će svaka županija pomoći svojim općinama i gradovima koji su u potrebi takvoga tipa, ukoliko im se obrate. Jer županija nema bez općina i gradova, pametna županija držat će svoje gradove i općine na okupu, kvalitetne, pametne, odgovorne prema vlastitim zadaćama jer će to značiti da su i oni … Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika, Grubišić, Kajin. Nema ih, gube pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika SDSS-a, Mile Horvat. Izvolite kolega. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo, pozdravljam povjerenicu za informiranje, gospođu Musa. Ja neću biti dug jer se bojim da ću se ponavljati u onim bitnim stvarima koje je rekao moj prethodnik, ali imam potrebu da kažem nekoliko stvari u ime kluba. Dakle, prije svega da pohvalim sam ovaj izvještaj jer mislim da je urađen vrlo kvalitetno, čak mogu reći da je prilično edukativan, da onaj tko se prvi puta susreće sa ovom problematikom, ako ga pravilno iščita, može puno toga naučiti o ovom institutu o pravu na pristup informacijama kao temeljnom ljudskom pravu. Prema tome, ja čestitam povjerenici na ovako dobro sastavljenom izvještaju i suštinski i nomotehnički. Isto tako mislim da bi sa ovom raspravom prije svega trebali potaknuti svijest kod ljudi da imaju pravo na korištenje ovog jednog vrlo značajnoga instituta, odnosno prava na informaciju, dakle i da razrađen mehanizam s kojim se može to pravo na informacije konzumirati. I naravno, ponešto ću reći i u smislu nekakvih, ne kritika, nego uočenih nedostataka, ali naravno iz namjere da se ova stvar poboljša i da konstatiramo na kraju da je država ipak samo deklarativno ušla u razvoj ovog instituta prava na informacije, a da u većem dijelu nedostaje konkretna akcija kako bi on dobio svoj kompletan učinak. Jer Zakon o pravu na pristup informacijama čija je svrha da osigura i potakne razvoj transparentnoga društva, dakle prvom pretpostavkom, služi dakle kao učinkovito sredstvo za ostvarivanje načela vladavine prava i otvorenosti javne vlasti, a time i kao ključni instrument za suzbijanje korupcije. To bi trebala biti nekakva osnovna … ovoga ovoga Zakona o pristupu, pravo na pristup informacijama. Mi smo u ovom Domu prije godinu dana isto tako analizirali godišnji izvještaj o provođenju Zakona o pravima na pristup informacijama, ali je taj izvještaj bio u drugom kontekstu odnosno cijeli posao je bio u drugom kontekstu, drugačiji mehanizam, tad smo imali Agenciju za, koja je pratila, Agenciju za prava na pristup informacijama, odnosno imali smo drugi zakonski okvir. Ono što hoću da kažem, dakle i 2012. godine smo mi tad rekli da postoje 3 osnovne stvari koje treba ispraviti, a to je da je agencija po tadašnjoj agenciji, a u svom izvješću je rekla da ima proceduralnih problema u radu, dakle tijela javnih ovlasti nisu bila kooperativna u dostavljanju spisa i žalbi samoj agenciji. To je bio prvi i osnovni nedostatak. Drugi nedostatak koji je tada bio uočen jeste kako je u provođenju samog zakona ima poteškoća u radu sa ministarstvima i zbog nepostupanja po konkretnim rješenjima te agencije. Prema tome ovdje se govori o jednom vrlo lošem, dakle jednoj vrlo lošoj tendenciji da državni organi, organi izvršne vlasti koji bi trebali da se bave provođenjem provođenjem zakona, tu stvar nisu radili kako treba i treća uočena stvar koja je bila problematična, koja je bila alarmantna jeste vrlo visok stupanj pojave šutnje administracije koji se tada ukazivao kao veliki problem. Dakle to su nekakve tri stvari i sada kada upoređujemo ovaj izvještaj za 2013.godinu red je da vidimo koliko smo se za godinu dana i sa novim zakonskim okvirom i novim institutom, odnosno novom institucijom Povjerenicom za informacije koliko smo se odmakli u poboljšavanju i otklanjanju ovih nedostataka. Ovdje je isto tako rečeno u vašem, vi ste sami rekli vrlo korektno u vašem izvještaju da je obaveza tijela javne vlasti provoditi javna savjetovanja u postupcima izrade nacrta zakona, propisa i drugih akata ali je utvrđeno da tijela javne vlasti većinom ne donose godišnje planove svojih normativnih aktivnosti niti plan savjetovanja, niti ih dopunjuju tokom godine itd., itd. Dakle vlasti propuštaju isto tako na Internet stranicama objaviti prihvaćene i neprihvaćene primjedbe i prijedloge odnosno propuštaju na odgovarajući način sačuvati i učiniti dostupnim arhivsko gradivo koje se prikuplja. To opet govori o tome kako sistem za koji ne očekujemo da se tako ponaša kako je paušalno i priča neobavezno shvati ove svoje zakonske obaveze i on urušava kvalitetu provođenja Isto tako ste rekli da je propisana i zakonska obaveza tijela javne vlasti i imenuju službenike za informiranje. Dio tih tijela javne vlasti još uvijek nije imenovao službenike za informiranje ili isti nije izvijestio javnost putem Internet stranice, dakle čime se građanima otežava otežava elementarno pravo, a to je pravo na dostupnu te vrste informacija. Prema tome, to su neke stvari koje nam ostaju za budućnost da doradimo jer ukoliko se ne otklone ovi nedostaci, ukoliko se i dalje bude administracija, centralna administracija ponašala tromo u odnosu na ove zakonske obaveze onda se postavlja pitanje same suštine provođenja Zakona o informacijama. Vidimo da ste ovdje rekli da prema instruktivnom popisu tijela javne vlasti kojeg je izradila povjerenica dakle vi, za potrebe izrade ovog izvještaja broj obveznika primjene zakona u 2013.je bio 5.918 no ovu zakonsku obavezu je ispunilo svega 21% odnosno 3.462 tijela što je povećanje 21% u odnosu na 2012.godinu. to povećanje jeste dobro međutim postavlja se pitanje zašto to nije izvršenje u iznosu jer bi to bilo za očekivati od jedne ozbiljne izvršne vlasti, dakle da ozbiljno izvršava one zakonske odredbe koje sama donese. Ono što je dobro uočeno je da su tijela državne uprave u potpunosti ispunila zakonsku obavezu dostave izvještaja. Tako su to 100% uradila ministarstva što je vrlo dobro, državnih Ureda državne uprave u županijama itd. isto tako su to dobro uradile i javne znanstvene institucije, Hrvatski sabor, Vlada RH, predsjednik Republike, Ustavni sud, HNB itd. 4 pravobraniteljske institucije. Svi su oni na neki način kao što ste vi ovdje u izvještaju to rekli u zakonskom roku izvršili svoju obavezu dostavljanja izvještaja, a samim time su onda vjerojatno i učinile dostupnim tu vrstu informacija javnosti koju to zanima. Prema tome, evo vidimo da je za godinu dana učinjen tu jedan vrlo kvalitetan pomak u odnosu na ponašanje tih organa izvršne vlasti prema izvještaju iz 2012.godine. Mi smo uočili da su tri ključna problema u provođenju zakona u 2013.godini, a to je generalno kapacitet službenika za provođenje ovoga zakona jer ste vi sami ovdje rekli da tijela javne vlasti nisu imenovali službenike za informiranje, da određeni službenici rade ovaj posao uz nekakav drugi rad. Prema tome logično je zaključiti da su oni onda preopterećeni u obavljanju tih svojih poslova. Vidimo i ovdje ste priznali da često službenici za informiranje nisu dovoljno educirani u pogledu upotrebe uporabe informacija, a isto tako nisu dovoljno educirani kada se radi o provođenju opće upravnog postupka, elementima osnovnog upravnog postupanja, što naravno nije dobro. Isto tako ste konstatirali da neki službenici za informiranje, glasnogovornici u tijelu javne vlasti nedovoljno surađuju sa medijima i sa drugim kućama, što naravno nije dobro i što treba pod hitno otkloniti kako bi sve ovo skupa što sada pričamo imalo imalo i nekakvog smisla. Ovdje je već bilo govora ali ja ću podsjetiti dakle isto tako drugi krupan problem koji smo mi uočili jeste šutnja administracije. To je onaj tko se bavio time profesionalno zna šta znači šutnja administracije. Znamo da to može biti vrlo opasno i na štetu stranaka jer se obično smatra da ukoliko administracija nije odgovorila smatra se da je određeni zahtjev prihvaćen. To je uvijek u pravilu bilo loše po učinka, dakle loš učinak po stranke. Isto tako vidimo da je i GONG napravio jednu primjedbu vezano za nepravilno tumačenje kategorija poslovne tajne i nepravilno postupanje u tumačenju kategorija poslovne tajne o čemu treba isto tako puno toga uraditi u smislu educiranja i načina definiranja poslovne tajne kao kategorije tajnog podatka. I na kraju, svi prethodnici su to rekli a i mi ističemo nedovoljna sredstva ili bar upitna sredstva za provođenje ovoga zakona. Zašto to govorim? Mi smo kao klub kada se govorilo ove godine o rebalansu proračuna uputili amandman gdje smo tražili da se u dijelu 228. Povjerenik za informiranje, zaštite i promicanje prava na pristup informacija povećaju planirana sredstva sa milijun 352 tisuće na iznos od 4,5 milijuna dakle to je bio nekakav naš amandman jer smo tada smatrali da Ured povjerenice bez tih dodatnih sredstava ne može dakle bez ukupno 6,5 milijuna kuna koliko smo izračunali da bi na bazi 15 osoba, stručnih osoba u vašem uredu moglo kvalitetno obavljati ovaj posao. Radili smo nekakve komparacije istih troškova, ureda povjerenika u Sloveniji i u susjednoj nam Srbiji. Dakle, zaključili smo da je minimum sredstava potrebnih za rad toga ureda negdje oko 6,5 milijuna kuna. Našim amandmanom smo to tražili, nažalost, nažalost amandman nije prihvaćen. I dakle komentar bi bio samo taj ako je Vlada mislila ozbiljno provoditi ovaj Zakon o pravu na pristup informacija onda je trebalo obezbjediti elementarne uvjete, materijalne uvjete za rad. Dakle, trebalo je prihvatiti bar ovaj naš amandman i omogućiti vam ti 6,5 milijuna kuna, odnosno 4,5 milijuna kuna sredstava za rad vašega ureda. Nadamo se da će u narednom proračunu za iduću godinu biti dovoljno sluha i da će biti da će biti prihvaćene sugestije kada se radi o formiranju mase novčanih sredstava u proračunu da bi ovaj vaš ured mogao ispuniti zadaću koju smo mi ovdje zakonskim tekstom dali. Prema tome, mi pohvaljujemo ovaj vaš izvještaj i podržavamo ga. Hvala. U ime kluba Jadranke Kosor i HGS-a Jadranka Kosor. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo povjerenice, kolegice i kolege. Evo i ja ću nastojati što je moguće kraće iz istih razloga koje je spomenuo i kolega Horvat a to je da se međusobno ne ponavljamo nego da pokušavamo iznijeti neke nove informacije o ovom izvješću. Prije svega i ja želim pohvaliti izvješće koje je sveobuhvatno, vrlo detaljno i instruktivno i svakako puno toga možemo naučiti. Jedna mala primjedba samo vezana za tretiranje neovisnoga tijela, odnosno zapravo sada već institucije povjerenice. Ja mislim da ne treba kao što se ovdje govori da je neovisno tijelo bilo pozivano u emisije, na radio, na televiziju, u medije pa se neovisno tijelo odazvalo, pa je neovisno tijelo govorilo. Mislim da je dobro reći povjerenica, odnosno zaposleni u uredu ili nešto slično. Evo to je jedna jedina mala primjedba koja se odnosi naravno na tretman ove institucije koju još uvijek i mi sami moramo jačati. Dakle daljnja demokratizacija društva svakako će se ogledati i kroz ozbiljno razumijevanje, shvaćanje i potporu ove institucije, znači prije svega povjerenice za informiranje a ona će se svakako ogledati i kada ponovno budemo glasali o proračunu. Ja podsjećam da smo mi dali amandman na proračun, da smo zahtijevali i tražili, predlagali Vladi da se osiguraju dodatna sredstva. I to je nužno učiniti zbog toga da ova institucija koja je počela dobro raditi, koju imamo evo od 2013. godine zaista dobije puni i pravi smisao. važan, jedno važno oruđe u borbi protiv korupcije. To je sasvim sigurno. Ali mislim da i mediji na puno drugačiji način moraju shvatiti i prihvatiti i tretirati povjerenicu odnosno instituciju povjerenice i Ured povjerenice za informiranje. Budući da se i na početku izvješća jasno govori da Agencija za zaštitu osobnih podataka osnivanjem ove institucije zapravo gubi dio nadležnosti. Želim podsjetiti a to je važno ne zbog vraćanja u prošlost nego zbog ujednačavanja svakovrsne prakse u Republici Hrvatskoj, želim podsjetiti na činjenicu da prije nekoliko godina kada je napravljen Registar hrvatskih branitelja i kada smo tada tražili od Agencije za zaštitu osobnih podataka na temelju zahtjeva mnogih koji su tražili tada objavu registra. D Dakle tražili smo uputu Agencije za zaštitu osobnih podataka bi li bilo moguće i u skladu sa hrvatskim propisima objava Registra Registra Hrvatskih branitelja. Tada je uputa bila vrlo jasna i precizna da se registar npr. ne smije objaviti jer da obuhvaća osobne podatke za koje bi svaki sudionik toga registra odnosno svatko tko je na popisu morao dati osobno dozvolu. dozvolu. Međutim, kasnije se, evo praksa promijenila, zakoni su ostali isti. Ali tretman agencije vezan za zaštitu osobnih podataka se promijenio. To je vrlo važno, to nije zanemarivo jer osobni podaci su osobni podaci, oni se ne mijenjaju. To je ime, prezime, godina rođenja, ime oca i tako redom. Kako je moguće da se jednom mogu objaviti da je tumačenje da se mogu objaviti a par godina prije toga da se ne mogu. No, to je isto tako jedna samo refleksija na praksu koja će se sasvim sigurno ponavljati i u radu vašega ureda gospođo povjerenice. Mislim da je izvrsno što ovo izvješće donosi preporuke. Preporuke za poboljšanje utvrđenoga stanja. Dakle, zapravo je nezamislivo da sva tijela vlasti nemaju i danas Internet stranice, da sva tijela vlasti nisu imenovala službenika koji bi obavljao taj posao. Nezamislivo je naravno da u zemlji članica Europske unije su ti službenici tamo gdje su i imenovani u većini slučajeva preopterećeni, da imaju poteškoće i u funkcioniranju, odnosno u suradnji sa glasnogovornicima, vjerojatno se to odnosi među ostalim i na ministarstva, sa čelnicima, tijelima javne vlasti, itd.. Ako je to tako i gdje je to tako ti službenici za informiranje naravno ne mogu dobro obavljati svoj posao. Ali fascinira evo ovaj podatak koji se iznosi u ovom izvješću sva tijela javne vlasti nemaju čak ni Internet stranicu. Pa mislim to je zaista podatak nad kojem bismo se ozbiljno morali zamisliti i dobiti odgovore zašto je to tako i kako je to moguće. Što se tiče preporuka, naravno da posebno treba uzeti u obzir konstataciju da službenici za informiranje nisu dovoljno educirani. E sad se opet tu vraćamo na proračun i na sve poslove koje mora obavljati Ured za povjerenika za informiranje. Naravno, nijedno educiranje ni bilo koji posao ne može se obaviti bez novca. Pregled zahtjeva koji su podneseni, odnosno postupanja sa zahtjevima je impresivan. Naravno treba zapamtiti i ovaj podatak da je odbijeno 1,70% u ovom izvještajnom razdoblju. Dakle mogli bismo reći da možemo biti zadovoljni, ali naravno uvijek stvar može se gledati u pozitivnom i negativnom kontekstu. Ono što je meni bilo posebno zanimljivo u ovom izvješću su primjeri i mislim gospođo povjerenice da je to osobito dobro i da tim tragom trebate nastaviti i u sljedećim izvješćima. Primjeri jasni, to je pred sam kraj, jasni primjeri, stvarni primjeri iz stvarnog života koji govore o tome kako uopće je taj ured strukturiran u hrvatskom prostoru, ali isto tako kako od medija do građana pa onda sasvim sigurno i dužnosnika doživljavaju to što se zove pravo na pristup informacijama, dakle zakonsko odnosno ustavno pravo. Zato vas upozoravam na nekoliko primjera koji se navode u izvješću, recimo o informaciji koja predstavlja poslovnu tajnu vezanu za HŽ-Putnički prijevoz gdje je neovisno tijelo u drugostupanjskom postupku utvrdilo kako zatražena informacija ne može predstavljati poslovnu tajnu. Ali ima nešto sasvim zanimljivo vezano za rad predsjednika Vlade. novinar jednog internetskog portala uputio je Vladi niz pitanja koja se odnose na eventualni sastanak premijera Milanovića s nakladnikom Pavićem u restoranu Tač u rujnu 2013. i u drugostupanjskom postupku je utvrđeno kako je korisnik zatražio informaciju koja se ne smatra informacijom u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, već u novinarskom upitu i traženju obrazloženja i objašnjenja u skladu sa Zakonom o medijima. I onda je naravno neovisno tijelo utvrdilo da nije nadležno za nadzor nad odredbama Zakona o medijima. Dakle ovo su primjeri koji su vrlo instruktivni i koji su jako poučni. Ima još jedan vezan za Općinu Gradište za dodjelu sredstava za elementarne nepogode iz 2010. godine gdje je također općina tumačila da su to zaštićeni podaci, da se ne mogu objaviti, međutim je neovisno tijelo postupilo, zaključilo Evo ima ih još dosta, neću ih više nabrajati. Mislim da su ti primjeri vrlo instruktivni, da bi ih sva tijela javne vlasti, njihovi službenici dobro trebali proučiti tako da u budućnosti ne bi radili greške pa tako i omogućili da

sažeto, jezgrovito i detaljno izvješće koje ćemo dakako prihvatiti. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospođo povjerenice, kolegice i kolege. Izvješće nam ukazuje na nekoliko činjenica o kojima su govorili moji prethodnici, ali mislim da ih treba ponovo apostrofirati. Prije svega to su novi potezi tijela javne vlasti koji pronalaze različite kroz koje se mogu provući, a tako je to evidentno u ovom izvješću, a to je tzv. šutnja uprave tijela javne vlasti koje podvlači u svom izvješću i povjerenica i u skladu s tim veće postupanje povjerenice po žalbama. Upozorenje koje smo iznosili kada se zakon mijenjao pokazalo se istinitim, a riječ je o nedostatnim sredstvima za rad, odnosno osiguravanju financijskih sredstava povjerenice iako se, moram podsjetiti, i sam premijer Milanović zaklinjao da će sredstva biti osigurana rebalansom proračuna, a u ovom trenutku ona su dostatna kako kaže i sama povjerenica, za platiti struju i vodu. Pa se s pravom pitamo, ono što najčešće izgovaramo rečenicu kada govorimo o pravu na pristup informacijama, to je kako se zapravo boriti protiv svih oblika korupcije kada vam zapravo ne daju da radite. Dakle premijer Milanović je na sjednici Vlade prilikom donošenja rebalansa proračuna rekao da je rebalans, citiram, prije svega politička odluka pa se onda mi s pravom pitamo je li ovo neka poruka za za realizaciju zakona povjerenici jer je politika odlučila da joj baš neće dati novaca dovoljno kako bi ona u svom uredu kvalitetno mogla provoditi zakon. Na takav način zapravo je onemogućen potpun, kvalitetan rad ureda i umjesto da su prava na pristup informacijama postala dostupnija, sad vidimo da se ponovo zapravo vraćamo na početak. Ili tijela javne vlasti ponovo ne razumiju što bi trebala činiti ili s druge strane kažemo građani još uvijek ne znaju što je njima činiti. Dakle nismo ništa suštinski promijenili kada smo dobili povjerenicu za informiranje jer ono što je stavila Vlada na papir ne znači da se zapravo u stvarnosti i provodi. Ostali smo samo na deklarativnoj razini onoga što smo htjeli, ukazivali smo na praksu pa eto i neki kolege zemalja u okruženju. I ja ću se složiti da primjerice povjerenik u Sloveniji puno kvalitetnije radi ne zato što on možda duže radi, nego zato što mu je omogućeno da radi. Osim toga u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj, dakle ne postoji baza tijela javne vlasti pa mi i ne znamo koga bismo sad tu prozvali tko je dostavio izvješće, a tko nije dostavio izvješće, pa ću se samo referirati možda na metodologiju izrade izvješća. Tako bi mi bilo drago da smo primjerice mogli točno vidjeti ne uspoređujući vaše izvješće sa izvješćem Agencije za zaštitu osobnih podataka. Ali tamo smo primjerice vidjeli da u 2011. i 2012. godini Hrvatski Crveni križ pa i Gradska društva Crvenog križa nisu zapravo dostavila dostavila ni jedan podatak, odnosno potpuno su se oglušili na upite tada AZOP-a. Eto to se moglo dogoditi i povjerenici, pa ne znam je li što se tiče primjerice tih društava da nas drukčija situacija. Jer novom metodologijom izvješća to zapravo ne vidimo. Možda i nije loše spomenuti Hrvatski Crveni križ, jer znamo u kontekstu posljednjih događaja eto da upravo se preko Hrvatskog Crvenog križa i golema sredstva su transferirala itd. naravno ne misleći pritom i ne ukazujući pritom na neke moguće nepravilnosti. Osim toga, povjerenica kaže što i mi vidimo zapravo da nije ustrojena inspekcija. Neki kolege su se osvrtali na to. Dakle, bez inspekcijskog nadzora teško će ona moći provoditi zakon u cijelosti, a zakon koji se ne provodi ili mu nije omogućeno da se provodi zapravo je neustavan. Kada govorimo o onome što rade tijela javne vlasti u postupku ignoriranja povjerenice mislim na to jer ona je to tako podcrtala da je tek 50% njih dostavilo imena osoba koje su zapravo službenici za informiranje. Dakle, može li tijelo javne vlasti napokon dostaviti povjerenici imena i prezimena službenika za informiranje. Mislim da im to nije neki osobit napor i ne vidim uopće ni jedan razlog zašto se to ne provodi. U uvodu svog izlaganja povjerenica naglašava kada je zakon stupio na snagu, a ja ću samo podsjetiti da je povjerenica u srpnju trebala početi sa radom, odnosno imenovana, odnosno 25. listopada imenovana za povjerenicu za informiranje i tada su zapravo počele pretpostavke za početak rada institucije i prestanak nadležnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka. Prema predloženom izvješću broj obveznika primjene zakona u 2013. godini bio je nešto preko 5000, a ovu zakonsku obvezu ispunilo je 3462 tijela javne vlasti. Sa ovom brojkom mi nikako ne bismo smjeli biti zadovoljni. Dakle, to je 50% bez obzira što se tu kaže da je to povećanje od 21 i nešto posto u odnosu na na 2012. godinu od 30% na 2011. Ali mislim da doista s time ne bismo trebali biti tako jako zadovoljni. Potrebno je posebno naglasiti kako je provedbom zakona uočeno kako iz zakonske definicije koje su tijela javne vlasti i pravne pravne osobe čiji su programi ili čije je djelovanje zakonom utvrđeno kao javni interes, te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili proračuna lokalnih jedinica daleko veći od tog broja uključujući mnogobrojne udruge. Iz izvješća doznajemo ipak da je napravljen veliki pomak u odnosu na dostavu izvješća u 2012. godini jer su tijela državne uprave eto ipak se malo pomakla s mjesta. Možda je jedan od razloga bio i način metodologije, pa smo tako imali točno ministarstva taksativno navedena koja nisu dostavila podatke. Točno smo znali koga se može prozvati i mislim da je takav alat vama za razmišljanje da upotrijebite takav način metodologije izvješća. Međutim, prema statistici iz izvješća zabrinjavajuća je činjenica i još jednom ću to spomenuti tzv. šutnje Uprave tijela javne vlasti, a neovisno tijelo kako se u izvješću povjerenice naglašava je postupalo po 139 žalbi kojima je naloženo tijelima javne vlasti da u roku od 15 dana riješe zahtjev za pristup informacijama. U 2013. godini vraćamo se ponovno na inspekciju nisu osigurani uvjeti za ustrojavanje ustrojavanje inspekcije u neovisnom tijelu, te se on nije provodio tijekom izvještajnog razdoblja što znači da povjerenica nije mogla provoditi ni ono što joj piše u vlastitom pravilniku. Sad svojom krivnjom, ne svojom krivnjom o tome smo već nešto rekli. Potrebno je, dakle jačanje kapaciteta Ureda povjerenice za informiranje, moraju se osigurati što prije adekvatna proračunska sredstva

aktivnosti možemo tako reći promocije prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Dakle, dok smo se godinama trudili da građani dobiju informaciju što zapravo mogu dobiti i koje odgovore zatražiti putem Zakona o pravu na pristup informacijama prošle godine naravno da su uvedene novine. I smatram da zaista građani nisu informirani o tome što se promijenilo. Predlažemo jednako tako da joj se omogući i obavljanje administrativno-tehničkih poslova unutar ureda jer je prestala svrhovitost postojećeg aranžmana s obzirom da je isti omogućio omogućio neprekidno obavljanje poslova pri osnivanju nove institucije, a sve kako bi se uz već spomenutu financijsku samodostatnost osigurala i organizacijska autonomija tijela, te efikasnost u radu kao i spriječilo nepotrebno opterećivanje drugih tijela. Dakle, sve ono što je Hrvatska demokratska zajednica ranije upozoravala i govorila da imenovanje povjerenika nije ključno za efikasan i dobar rad Povjerenik za informiranje sam po sebi ne može ništa promijeniti. Mislim da je to na neki način apostrofirala i u svom izvješću povjerenica. Stoga dok mu se ne daju tražena proračunska sredstva ja doista ne znam što je sa sa ovih 400 i nešto tisuća kuna zašto se ta uredba ne donese jer povjerenica i sama kaže da su sredstva formalno osigurana, međutim ne može ih konzumirati jer nedostaje neki papir u Vladi. Ja se pitam može li se to napokon riješiti? Dotada će samo ured funkcionirati kao drugostupanjsko tijelo a sav preostali rad ostaje upitan. Pa je stoga opravdana i njezina izjava koju smo već čuli, a to je da zakon koji se ne provodi nije ustavan. Još ću jednom upozoriti u kontekstu Zakona o medijima trebamo razmisliti odnosno pozivamo nadležno ministarstvo na izmjenu članka 6. Zakona o medijima koji uređuje dostupnost javnih informacija kako bi se omogućilo ostvarivanje prava novinara na dobivanje odgovora od tijela javne vlasti. Nešto je u tom kontekstu i izrečeno,

obavlja sve ove poslove kad joj nismo dali uvjete. Zato se i kaže neki dan u medijima da je ovo vrlo neobičan oblik borbe protiv korupcije kada želite da se borite protiv nečeg, a ne daju vam način kako da se borite. Pa eto tako i naš saborski Odbor za Ustav zatražio od Vlade da osigura novac.

da povjerenica može više biti prisutna u javnosti, ne samo web stranicom za koju očekujemo da se dopuni i da bude korisna jer na njoj zasada nema puno puno informacija koje nam mogu služiti u svakodnevnom korištenju ili traženju odgovora na naša pitanja. Pretpostavljam da je i tu razlog nedostatak kadrova, odnosno sredstava. Dakle, stalno se vrtimo u krug. U ovom trenutku povjerenica ima

izvješće ovakvo kakvo jest u danim okolnostima mislim da mi u klubu HDZ-a možemo podržati uz sve ove primjedbe koje smo iznijeli i uz još jedan poziv Vladi da ne bude samo deklarativno za provođenje zakona već da se pronađu sredstva kako bi povjerenica mogla raditi jer je nedopustivo da se zaklinjemo u borbu protiv korupcije, odnosno to čini Vlada a s druge strane čini sve da onemogući pa i svakog građanina da dođe do informacije koju traži. Mislim da je to i naša zadaća nas svih koji sjedimo ovdje i govorimo u ime tih istih građana. I citirat ću nešto za kraj, dakle Zbor istraživačkih novinara Hrvatske imat će sutra jednu zanimljivu konferenciju za novinare gdje su sudjelovali novinari nacionalnih medija i oni su to naslovili – Tko je najlošiji prema nacionalnim medijima o otvorenosti vrha izvršne vlasti. Rekli su najlošiji oni s najviše političke, financijske i represivne moći. A mi moramo učiniti sve da bismo upravo od njih dobili odgovore na naša pitanja. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Ante Babić. Izvolite. Poštovana kolegice Glavak evo da biste dobili odgovor na pitanje vezano za jedinice lokalne samouprave koje ste spomenuli kroz ovo izvješće danas da određena tijela javne vlasti, osobito manje jedinice lokalne samouprave i pravne osobe na lokalnoj razini imale su poteškoća u ispunjavanju obaveza kao što ste rekli, a to stoji u ovome izvješću, a vezano je zbog toga što nemaju Internet stranicu uslijed nedostatka financijskih sredstava da dalje ne čitam. Naime, mislim da 98,9% jedinica lokalne uprave i samouprave ima svoju Internet stranicu. Možda je to više dojam poštovana povjerenice, ali ne znamo i ne piše u ovom izvješću koliki je to broj. Ako se pogledaju određena istraživanja kroz prošlu godinu onda se vidi da 57,4% 57,4% Hrvata zna koristiti Internet, odnosno 53,1% elektroničku poštu. Logično je da veliki broj jedinica lokalne uprave i samouprave to objavljuje na svojim oglasnim pločama. Prema tome, zbog vjerodostojnosti a i zbog samih građana mislim da treba reći i tu istinu da se jedinice lokalne samouprave jako trude zbog pristupa na pravo informaciji ali zbog evo i objektivnih okolnosti to nije moguće pa se to radi i putem oglasne ploče. Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Babić doduše ne znam je li sad oglasna ploča baš tu najbolji primjer ali ako drukčije ne ide onda možemo i to prihvatiti ako je riječ doista o nekim malim jedinicama lokalne samouprave ali za ove podatke u pravu ste u svakom slučaju. Međutim, mislim da nije samo rješenje imati web stranicu jer nju naime netko mora puniti. Vi morate imati sposobnu osobu koja će suvislu informaciju staviti na tu web stranicu jer se mi vraćamo ponovno na početak, a to je ono što i vi apostrofirate u svom izvješću, dakle službenici za informiranje nisu dovoljno educirani. Dakle, ljudi jednostavno ne znaju što se od njih traži. Dozvolit ću naravno da ima slučajeva da se neki vole praviti ludi pa onda tako i tijelo javne vlasti se ponekad pod navodnicima pita jesam li ja to dužan i oni vas vrlo elegantno mogu i zakon to dozvoljava zapravo šetati i odbiti informaciju. Znaju to gradonačelnici i načelnici. Dakle, postoji čitav niz spletki koje se događaju u tom krugu. U svakom slučaju koliko bi web stranice bile ažurnije i podaci bili na pravi način tamo dostupni, a sad je to upitno tko ih je u stanju tako oblikovati, smatram da bi i puno manje potrebe bilo za traženjem prava putem Zakona o pravu na pristup informacijama. I da nam je važno educirati službenike koji će kvalitetnu informaciju moći staviti na web stranicu i naravno službenika koji će znati odgovoriti na ono što ga građanin pita, a ne da građanin zapravo educira službenika što je on od njega želio. Hvala. U ime kluba zastupnika SDP-a Josip Kregar. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena povjerenice, dame i gospodo shvaćanje po kojem je Sabor stroj za donošenje zakona je krivo. Mi nismo ovdje zbog toga da povremeno, petkom obično usvojimo neki zakon. Mi smo dužni isto tako voditi brigu o tome kako oni zakoni koje smo usvojili žive u stvarnosti. Velika pomoć u tome je činjenica da u nekim zakonima, u nekim područjima postoji obaveza, formiranje određenog tijela koje će se brinuti za provedbu zakona. Inače zakoni, oni su upućeni adresatima i adresati su ih dužni poštivati bez posebnog uvjeravanja, obuke i slično. Ali ovdje mi nismo sami, imamo instituciju koja nam podnosi izvješće i zapravo po kojem mi dobijemo uvid u ono šta se u stvarnosti događa, analitički pripremljen, opskrbljen podacima, izvješće koje se ne može ignorirati. A sada da vidimo šta nam izvješće poručuje i da odvojimo najvažnije ili važnije od onoga što je primijećeno ali nije prioritetno. Prije svega, pitanje podrške. Složit ću se s prethodnicima, politička podrška nekoj instituciji ili nekom zakonu ne izražava se riječima već se izražava sredstvima i broj ljudi kojima se taj zadatak treba izvršiti. Ako imamo instituciju povjerenika, povjerenice mi moramo imati i dovoljan broj ljudi i dovoljna sredstva da se ostvari cilj s kojim se to postiže. Namjera je bila, i to mislim, sasvim opravdana, ispravna namjera. Da imitiramo i da našoj situaciji približimo formu i djelovanje te institucije. Mi smo imali iskustvo, jer ovo nije zakon koji se eto tek sad izmijenio, on je izmijenjen na bolje, nego je zakon koji postoji dugi niz godina i gdje su se podnosila izvješća i zato možemo reći da je ovo izvješće bolje. I upozorava na to da se s vremenom situacija popravlja, to se je i vidjelo iz ranijih izvješća, ali ovog puta puno više. Vidi se i to da su porasla očekivanja pa i znanje o tome da ljudi imaju pravo dobiti informaciju, to su istina najčešće vidi na teškim slučajevima, na broju zahtjeva da se omogući uvid u neku informaciju. Ali i tu zabilježene ne samo kod nas, dolazi do uspona i pada broja takvih zakona. Uz to želim reći da se ovdje ne radi o jednom neutralnom zakonu, nego o strateški važnom zakonu. Gospođa Kosor je istaknula kako smo mi preuzeli obavezu da efikasno, istina to efikasno nije baš bilo tako, da efikasno razvijemo sredstva prevencije i to prije svega ovu instituciju, dakle otvaranje vlasti u smislu dostupnosti informacija. Transparentnost financiranja političkih stranaka i političke kampanje i treće sprječavanje konflikata interesa. Ali ovdje ne smijemo zaboraviti da smo upozoreni na to da smo malo počeli zakazivati u smislu prevencije korupcije, a da time što se hvalimo da je bolja represija, nismo postigli sve što treba postići. Zbog toga ovo izvješće ja čitam kako jednu dobru ocjenu stvarnog stanja i upozorenje da trebamo doista dati više podrške, u smislu ljudi i sredstava, djelovanju takve institucije. ovo izvješće je novo, ne samo u metodologiji, u formalnom smislu, mi smo ranije izvješće zapravo primjećivali po tome da su ona postojala sve deblja a sve manje ispunjena sadržajem. Ovdje nije tako, ovo je relativno kratko, jezgrovito, jednostavno izvješće koje se da zapamtiti nakon jednog čitanja, da bi se iz njega izvukle pouke. Ono što želim naročito istaknuti je da izvješće pa i rasprava koja je ovdje bila naglašava činjenicu da dostupnost informacije nije samo pojedinačno pravo građana nego kako zakon i kaže, to je obaveza tijela, političkih tijela koja odlučuju, donose odluke da učine svoje poslovanje i odlučivanje prezentno tako da ljudi znaju o čemu se odlučuje. Zbog toga jedno od glavnih i vrlo sadržajnih preporuka je to da se ukazuje na praksu izbjegavanja prave rasprave o tome šta se predlaže, koji zakoni, i kakve strategije, kakve odluke. To je jedna navika koju nismo uspjeli ispraviti, nije obilježje samo ove Vlade, ali svakako je nešto što smeta kvalitetnim odlukama, dobrim zakonima. Mi imamo činjenicu naglašavanje jednostruke komunikacije. Ministarstvo prima prijedlog ali ništa o njima ne govori niti se na njih osvrće niti ih ne odbacuje niti ne prima nekako šutke ih se ignorira. Proaktivna objava je još jedno ovdje istaknuto područje problema. Ne samo da male jedinice lokalne samouprave nemaju sredstava nego se radi i o tome da čak i one bogate jedinice lokalne samouprave nemaju želje istaknuti one podatke koje smetaju komotnom odlučivanju in camera jer tu je problem s kojim se mi nosimo. I nije pitanje jednog mjeseca, šest mjeseci ili godine dana nego činjenica prevladavanja kulture tajnosti u kojem si to jači, to značajniji što više možeš prikriti, učiniti ili mistificirati ono o čemu odlučuješ. Ali to nije samo tako jedna neutralna kulturološka pojava nego se radi o tome da se kod onih važnih odluka gdje su u pitanju sredstva vrlo često i vrlo namjerno informacija želi sakriti. No, idemo kraju. Svrha ovog zakona jest da se poštuju obveze koje su preuzete strateškom odlukom o stvaranju otvorene vlasti, partnerstva za otvorenu vlast, međutim to je tek jedan mali od svih potrebnih elemenata koji bi tome pomogli, a to uključuje ne samo otvaranje javnih rasprave, ne samo otvaranje foruma nego i testiranje volje i davanje primjera na onome na čemu se odgaja narod i stvara izvjesna kultura, ono što se u pravu zovu hard cases. Nije problem u tome da se ne zna ova ili ona stvar nego u činjenici da se čak i trivijalne stvari proglašavaju tajnom jer na neki način smetaju ugledu. Da li se radi o cijeni sada ili s kim je premijer ručao, pa to nije stvar koja bi trebala biti ičim zaštićena kao tajna. Ona je zaštićena samo granicom dobrog ukusa, a nikako ne javnog interesa. Ali tu dolazimo na bitnu stvar. Ovaj zakon u odnosu na ranije zakone ima i instituciju, a institucija odnosno povjerenica ima instrumente da prisili i navede da i oni prikriveni ili prešućeni podaci budu dostavljeni, objavljeni, dani na raspolaganje građaninu ili medijima. To je dosta veliki napredak u odnosu na raniju praksu. Mi smo imali ranije prilično jake isto tako čvrste primjere koji su pokazivali na nesklonost vlasti da se otvori u ovom smislu. Zakon koji se ne provodi rekli ste on je neustavan. To je malo pretjerano. Zakon međutim i to je kvaliteta ove institucije ovdje, zahtjeva brižljivo odgajanje adresata. Ne samo činjenicu da im se nametne kao obaveza ili daje kao pravo nego da se na ljude uči da koriste svoje pravo, a obaveza da se izvršava. To se neće učiniti velikim sankcijama koliko sustavnim naporom na obrazovanju, edukaciji kako je ovdje rečeno. Problem je i u tome što smo do sada mi i službe koje su se trebale baviti otvaranjem i davanjem podataka, prvenstveno smatrali načinom zatvaranja prešućivanja podataka. PR ne znači to da se uskrati ili izbjegne informacija ili da informacija koja nije relevantna ili nije pitanja. To znači zapravo strategiju otvaranja prema građanima i prema korisnicima. Tri točke ću za kraju istaknuti. Postoji opće slaganje za primjenu ovog zakona trebaju ljudi i sredstva i da instituciju povjerenice treba potpomoći. Drugo, o čemu nisam puno govorio ali jako je važno, međunarodni kontekst. Izmjene zakona koje smo donijeli smatraju se vrlo naprednima i zapravo će biti usmjerene i prema onome što će nam uskoro postati europska obaveza jer se na razini EU spremaju akti koji će u velikoj mjeri ponavljati i mehanizma i načela zakona kojeg mi imamo. Zbog toga mislim da zakon treba podržati i radujem se tome što će u tome podrška biti velika i jedinstvena. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na replike. Prva se javila Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Kregar u svom izlaganju spomenuli ste, meni se čini nekoliko ključnih točaka važnih za razumijevanja i zakona ali važnih i za razumijevanje i ovoga izvješća. To je obveza tijela, dakle tijela javne vlasti obveza tijela da tijela shvate i da razumiju, a tijela čine ljudi koji ih vode da se ne radi o pritisku i da ništa ne trebaju raditi pod pritiskom nego da je to normalan jedino moguć način funkcioniranja. Dakle da njihovo funkcioniranje i njihov rad informacije koje posjeduju moraju biti javno dostupni. I govoreći o nekim jedinicama lokalne uprave spomenuli ste da se radi o tome imaju li ili nemaju želju. Da naravno, radi se o poimanju vlasti i funkcioniranju vlasti. dakle mnogi još danas smatraju i u Hrvatskoj da je vlast nešto u što se građani tzv. obični građani i građanki kojih se to tiče nemaju što petljati jer to ne razumiju jer to ne shvaćaju. Ja mislim da iz toga proizlazi vrlo često taj nesporazum. Međutim i kad imaju, kad građani imaju a to ja nekoliko puta nastojim nekako staviti u središte pozornosti i kada građani imaju informacije, sjetite se lokalnih izbora prošle godine i kada imaju i pouzdane informacije o tome da se za nekim političarima vuku repovi, da su neki osumnjičeni, da se kod nekih vode istrage, da su neki optuženi, da su neki osuđeni u prvom stupnju, sjetite se i nekih gradonačelnika da svejedno dobivaju povjerenja građana. Dakle imaju dostupne informacije o svemu ali svejedno daju povjerenje. Tako da to je neka vrsta zatvorenoga kruga o kojem bismo možda trebali češće i otvorenije razgovarati. **Batinić, Milorad (HNS)** Odgovor kolega I lijepo je govoriti kada se možeš nadopuniti na sugovornika. Zahvaljujem se na nadopunama. A za vaše izlaganje imam tri točke nadopune. Prvo, doista kod nas vlada kultura arcane imperium, svete vlasti u kojoj se ništa ne bi trebalo znati šta se događa, da je sve zatvoreno i tajno u odnosu prema građanima. Ali to je jedna srednjovjekovna koncepcija. I nama doista smeta. Osobito smeta zbog toga što postoje stvari koje nisu javne i koje trebaju biti zaštićene, kolega Babić se na to osvrnuo ranije u jednoj intervenciji, nije sve otvoreno javnosti. Neke stvari su po prirodi zatvorene od javnosti. Druga stvar, gdje je volje, naći će se i načina. Nije čarobno rješenje da svaka jedinica lokalne samouprave ima internetsku stranicu nego prilagođenu onoj situaciji u kojoj djeluje. Recimo općina Muć zašto bi morala imati internetsku stranicu, bio bi dosta i lokalni bubnjar koji bi objašnjavao građanima šta je …/Govornik se ne razumije./…. Mislim imam ja boljih primjera, ja se ispričavam ovdje, htio sam biti što bliže tamo. I treća stvar, tiče se činjenice da naravno mi možemo se ponekad žaliti na to da građani odluče krivo kada nas ne izaberu. Hvala. Hvala i vama. Sljedeća replika Sunčana Glavak. Izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kregar mi govorimo o neovisnom tijelu koje je zavisno od politike. Vjerujem da smo svi razumjeli, zavisno od politike u onom financijskom smislu jer politika odlučuje hoće li dati sredstvo za rad ili neće. Međutim kada govorimo o tom neovisnom tijelu možemo ga promatrati i na ovaj način o kojem ste sada vi govorili, međutim, možemo ga promatrati i u širem kontekstu. Pa ću vas tako podsjetiti da ono što muči ne samo građane, već i potencijalne investitore, a na investicijskom formu koji je održan bio u Londonu kao jedna od investicijskih prepreka u Hrvatskoj bila je upravo korupcija. A kada govorimo o povjereniku za informiranje ona je nama alat kako bi te korupcije bilo manje ili kako bi putem njega mogli ukazivati na moguću korupciju. I još nešto što ste rekli, dakle riječ je o tome kako, kada i hoće li netko nešto objaviti na web stranicama. Tu se mogu složiti s vama, međutim, imamo tu još jedan način a to je zapravo oni koji to ne čine oni možda ponekad stvaraju i neopravdano privid da se tamo nešto skriva. Dakle, je li kod nekih i nemar u pitanju i o tome možemo raspravljati. No to je manje važno. Rekli ste kada smo donosili zakon da su namjere bile dobre. A znate onu da je i put do pakla popločen dobrim namjerama. U svakom slučaju namjere su bile dobre, realizacija baš nije tako jako dobra i mi ne smijemo zbog nečijeg neznanja i dalje činiti to da nam pada povjerenje građana u institucije države jer to nije bila namjera sigurno zakonodavca. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Kregar, izvolite. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Da ima više odgovora, odnosno više pitanja na koje bi trebalo odgovarati. Ja ću krenuti od zadnjeg, put u pakao je popločen dobrim namjerama. Ali što ako ni dobrih namjera nije bilo? …/Upadica se ne čuje./… Nema, žao mi je ja neću ovdje otvarati pitanje da li ima i pakla ako raja nema. Ali se radi o tome da smo mi kroz dugi niz godina imali zakon ali nismo imali ni tu dobru namjeru. A ovdje se radi o sasvim konkretnoj stvari. Ovaj ured treba više ljudi i više sredstava. Ja ću se za to zalagati, izgleda da ste se i vi za to založili. Samo tu treba biti svjestan činjenice da smo mi imali i ljude i sredstva a nismo imali efekte. Ovdje ne smijemo dozvoliti da izostanak efekta bude pripisan nemogućnosti ili nedostatnom kapacitetu ovog ureda, to je nedopustivo. Što se tiče poduzetničke klime, sasvim kratko. Mene, ali ovo je stvarno jedna osobna intervencija, mene često ljuti kada se kaže i smatra da je poduzetnička klima nešto o čemu bi trebao govoriti Goran Vakula. Ono što je smetnja investicijama jest činjenica da mi živimo u jednom društvu u kojem ljudi baš i nisu naročito pošteni. I onda stranci kada s njima dolaze u kontakt stječu dojam da je to pravilo a ne izuzetak. Ali to pravilo vrijedi kod neodgovorne i nepoštene vlasti a ja se nadam neće vrijediti u jednom sistemu u kojem će bar netko odgovarati i time pomoći dobroj klimi.

zaista ste u kratkom vremenu saželi sve ono što bi trebalo i reći o ovom izvješću koje je izvrsno i korektno napisano, zaista čitljivo i evo koliko god ima teksta popraćeno je tablicama, grafikonima i svim ostalim. Jasno da neka od općina a vi ste naveli jednu, ali nećemo govoriti ni o Muću ni o Špičkovini ni o onoj Glavici gornjoj, donjoj itd., nema potrebe da izlazi kao nekada telal i da bubnja po selu da bi obavijestio što radi općinsko vijeće i kakve je odluke donijelo općinsko vijeće. Naime, postoje i ove oglasne ploče koje su standardne, uobičajene, tradicionalne. Iako na tim oglasnim pločama vrlo često nemamo sve one prave obavijesti, danas su moderna vremena i imamo druge načine komunikacije i mogućnosti komunikacije internetske itd. No ono što sam htio reći, a to je da i pored onog razvikanog stupa srama, dakle stupa srama, dakle registra poreznih dužnika, da li se potkrala greška ili ne, u tom popisu poreznih dužnika koji je javna stvar, dakle informacija bi trebala biti dostupna kao što ovdje kaže pravo na pristup informacijama, nema nekih velikih poreznih dužnika. Pa mi nije jasno kako to da su baš neki izostavljeni s tog popisa ili je to omaška, pogreška, namjera ili ne znam ni ja što. Možda je kompjutor se nekako zablokirao baš na nekima pa ih nema na tom popisu, iako ja znam u Slavonskom Brodu neke koji su recimo sasvim sigurno porezni dužnici i to u stotinama tisuća kuna pa možda i većim, ali nema ih na popisu. tako vjerujem da ih ima i u drugim županijama, Gradu Zagrebu, državi Hrvatskoj. Ne znam kako se to dogodilo.

ali ovo što ste na kraju rekli otvara jedan problem javne percepcije. Mi smo ovdje čuli i to se često isticalo da se radi o nekoj crnoj listi sramote. Ne, ovdje se radi upravo o ovom što vi otvarate kao pitanje. Mi moramo znati tko su ti porezni obveznici koji ne plaćaju imenom i prezimenom jer jedino tako možemo kontrolirati i tražiti odgovornost od vlasti. Ovo što navodite kao primjer ja mislim da je dobro upozorenje koje bi i povjerenica mogla uzeti u obzir kod svog posla. Zahvaljujem. Ja se nadam da će se čuti vaš odgovor na repliku, mikrofon ugasite. Dobro. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Boris Blažeković, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Doktorice Musa. Samo izvješće govori da smo imali potpuno pravo kad smo promijenili zakon i kad smo uveli institut povjerenika odnosno povjerenice za informiranje za razliku od kolege iz HDZ-a koji su smatrali da nije dobro. Ali samo izvješće, njegova kvaliteta i metodološki i uopće način pristupu ukupnoj problematici je dokaz da smo imali pravo. No pravo na pristup informacijama jest pravo koje je ustanovljeno razvojem uređenja demokratskih država i regulira se posebnim zakonom pa se na svu sreću i Hrvatska svrstava u taj red. U nekim državama, među kojima jest i Hrvatska, pravo na pristup informacijama je ustavno pravo. Pored hrvatskog Ustava pravo na pristup informacijama štićeno je Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu podnosi po prvi put povjerenica za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo koje ima nadležnost zaštite prava na pristup informacijama u žalbenim postupcima, u predmetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i nadzora nad provedbom navedenog zakona. Temeljem zakona svaka fizička i svaka pravna osoba korisnik je prava na informaciju i ima pravo dobiti i zatražit informacije. Korisnici, građani, poduzeća, udruge civilnog društva, mogu zatražiti bilo koju informaciju koju posjeduju, kojom raspolažu i koja nadzire tijelo javne vlasti. U pravilu sve su informacije tijela javne vlasti javno dobro i svima moraju biti dostupne. Tijela javne vlasti obavezna su redovito objavljivati informacije i kada za to ne postoji poseban zahtjev. Pristup informacijama može se ograničiti samo u izuzetnim slučajevima i to u slučajevima na način propisan zakonom uz obvezu objašnjenja trajanja roka ograničenja na prava na pristup informacijama. Sredstvom javnog interesa i proporcionalnosti može se suspendirati zakonom propisanu uskratu na javno objavljivanje informacija ukoliko test ustanovi da postoji važan javni interes da se informacija objavi. Temeljem izvješća o kojem raspravljamo vidljivo je da određena tijela javne vlasti još nisu ili razumjela ili nisu prihvatila ili nisu ekipirana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama. To su podaci koji ukazuju na aktualne probleme u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Između ostalog postoje primjedbe da je dobivanje osjetljivih, kompliciranih informacija i dalje preduga i presložena procedura, neki put ih se ne može dobit i to može dodatno ugroziti ljudska prava građana. Znatan je broj porasta zahtjeva o informacijama u odnosu na prije 3-4 prethodne godine i ukazuje na poboljšanje zakonskog okvira i o porastu interesa korisnika informacija, a govori o svakako boljoj informiranosti korisnika o mogućnosti pristupu informacijama tijela javne vlasti, korisnicima informacija, ali i o povećanom razumijevanju tijela javnih vlasti o potrebi, odnosno obvezi davanja informacija. No bez obzira na navedeni znatan porast zahtjeva, čitajući predmetno izvješće dolazi se do zaključka da nažalost još uvijek građani i ostali korisnici prava na informacije nisu cjelovito upoznati sa svojim ustavnim pravom. Još je puno znakovitije da niti tijela javne vlasti nisu dovoljno upoznata sa svojim obvezama iz Zakona o pravu na pristup informacijama. Treba podržavat iskazanu želju kako je potrebno uložiti dodatne napore u formiranju, obrazovanju, kako samih građana i ostalih korisnika prava na informacije tako i na dodatno informiranje i obrazovanje tijela javne vlasti u njihovim obvezama objavljivanja i davanjima informacija. Zakonom o pravu na pristup informacijama sva tijela javne vlasti dužna su surađivati sa povjerenikom za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, te time samoj povjerenici omogućiti učinkovitiji rad, a građanima ostalim subjektima njihovo Ustavom zagarantirano ljudsko pravo. izvješća je vidljivo da je neophodno dodatno kadrovsko ekipiranje Ureda povjerenice kako bi ispunila svoju svrhu neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama. Važno je žurno ukalkulirati sredstva za povećanje efikasnosti rada agencije, odnosno povjerenice. Jedan od stvarnih efekata iz konzumacije provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama treba biti i jest suzbijanje korupcije. Najveće zlo neke države je korupcija. Korupcija razara gospodarstva, stvara izokrenute vrijednosti, gura na površinu u žižu javnosti ljude, događaje, pojave koje simboliziraju kvazi uspjeh. Radi se samo o najordinarnijim prevarantima i kradljivcima koji pak nisu sposobni funkcionirati u uređenom jednako pravnom zakonima uređenom okruženju. Korupcija inducira nepoštenje i nepravdu i temelj je razarajućim pojavama u društvu koje u javnosti promoviraju neisplativost, neisplativost poštenog života, osobnog obrazovanja, poštenog rada i poštenog poduzetništva. Korupcija razara društvo. Ona je ta koja ruši sve vrijednosti i postavlja bezakonje, promovira privilegije, vrednuje napredovanje bez truda, ponižava rad, obezvređuje znanje, siluje ispravnost, sprda se s poštenjem. Korupcija nastaje i može nastajati isključivo u državi odnosno u odnosima građana i poslovnih subjekata sa državom. Ona se etablira u državnim institucijama i poduzećima vezanim uz državu. Tu su pojavu da bi u krajnjem slučaju opstali i preživjeli u nekim slučajevima naprosto prisiljeni prihvatiti i brojni pojedinci, poduzetnici svih vrste djelatnosti. Borba protiv korupcije jedan je od permanentnih zadataka svih u svim sferama i na svim nivoima društva. Posebna je obveza nas političara, napose saborskih zastupnika na ukazivanje bilo kojeg malog ili velikog, najmanjeg ili najvećeg oblika korupcije, pa čak i same sumnje u korupciju. Pravo na pristup informacijama je jedan od alata za suzbijanje tog razarajućeg zla. Stvarna vrijednost prava na pristup informacijama i odgovornost vlasti spram onih zbog kojih postoji građana i građanki. Svaka vlast obavlja poslove koje su joj povjerili na određeno vrijeme građani. Svaka institucija i svaka uprava služi građanima. I zato sve što se tretira iz proračuna, sva poduzeća te sve što kao uslugu u državnim službama, institucijama i udrugama plaćaju porezni obveznici, odnosno građanke i građani mora biti izloženo ispitivanju, propitivanju, procjenama i ocjenama. Još i više, današnje moderno vođenje države treba biti u potpunosti otvoreno prema javnosti i prema građanima. Današnja moderna država treba što više vlast demistificirati kao tamo neku nedodirljivu. Svaka moderna vlast želi koliko god je moguće uključiti građane u upravljanje, odnosno u odlučivanje i donošenje zakona i propisa. Zbog toga svaka suvremena država potiče snažan razvoj civilnog društva koje sve više participira u svim procesima u državi i društvu. Suvremeno vođenje države jest otvorena država koja od svojih građana očekuje, omogućava im da i nakon izbora sudjeluju u svim procesima, da i nakon izbora propituju za one koji jesu ili nisu glasali. Suvremeno vođenje države omogućava svojim građanima da neposredno i posredno participacijom pomažu razvoju i unapređenju cjelokupnog društva. U tome se građani moraju osjećati ugodno i moraju osjetiti da su sve državne institucije njihove institucije, da imaju puno pravo tražiti i zahtijevati od onih koji su trenutno na vlasti da vode njihovu državu s povećanom pažnjom, posebnom brigom, te da brinu za institucije i upravljanje procesima u državi i društvu. Jedan od alata koji omogućuje propitivanje, ali …/Govornik se ne razumije./… participaciju u Vladi državnih institucija i jest Zakon o pravu na pristup informacijama. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama važan je dio procesa demokracije, demokratizacije u društvu. Sabor kao najviše političko, predstavničko i političko tijelo Republike Hrvatske ima pravo i obvezu znati i upozoravati na sve propuste i anomalije, a posebno u segmentima ugroze ljudskih prava i građanskih sloboda. To je i cilj svih izvješća, pa tako i Godišnjeg izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Blažeković, nisam baš razumjela čime ste bili tako jako impresionirani. Nisam doista mogla to razaznati iz vaše rasprave. Naime, koliko ja znam vaša stranka sudjeluje u vlasti aktualnoj. Vi kažete pozdravljamo, zakon je izvrstan, vi ste digli ruku za njega. Mi nismo i to je točno zato jer smo ukazivali na upravo ovo što se sada desilo. A osim toga digli ste ruku za nešto za što nisam čula da ste prilikom proračuna se zalagali da ta ista povjerenica, odnosno Ured povjerenice dobije i sredstva za rad. Dakle, nije mi baš bilo jasno koje su vaše impresije, pa bih evo vjerojatno ćete mi pojasniti. Dakle, ako to svedemo na nekakva dva plusa i onda znak jednakosti to bismo trebali imati kompetentnu i odgovornu osobu. Evo imamo je u liku povjerenice. Zatim bismo trebali imati osigurana adekvatna sredstva i nakon toga znak jednakosti bi bio uspješan i efikasan rad povjerenika. Pa onda kada bi se sve to dogodilo kao što se nije možda Hrvatska prema indeksu percepcije korupcije ne bi bila na 57 mjestu, nego bismo možda malo ipak narasli. Dakle, ja razumijem da su nečije impresije vrlo važne, ali upozoravam da i u svom izvješću sama povjerenica navodi čitav niz problema s kojima se susreće nedostataka i da ne može doći do cilja koji joj je zakon naložio. Hvala. Odgovor kolega Blažeković, izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Kolegice Glavaš, rekao sam da sam uvjeren da smo imali potpuno pravo kad smo mijenjali zakon i kad smo uveli institut povjerenika, odnosno povjerenice za informiranjem temeljem pisanog izvješća. Čitanjem ovog izvješća u odnosu na prošla izvješća sam impresioniran, jer je ovo izvješće po mom dubokom uvjerenju neusporedivo bolje. Što se tiče ukupnog stanja u korupciji u društvu koje ste vi spomenuli korupcija u Hrvatskoj ima jednu vrlo dugu tradiciju. I da bi o njoj mogli posebno razgovarati trebala bi nam posebna sjednica, meni osobno nekoliko sjednica da bi o tome, o tradiciji korupcije u Hrvatskoj se dalo razgovarati. Uvjeren sam da je ovaj institut povjerenice za informiranje koji smo uveli ovim zakonom izuzetno dobar i da će on u svakom slučaju kao što već i je temeljem ovog izvješća a pogotovo kad se odobre još sredstva da može normalno raditi, odnosno efikasnije raditi jer je ona uspjela i sa takvim malim sredstvima napraviti određene pomake koji su vidljivi, koji su materijalno dokazani da će sigurno taj ured i praćenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama biti puno kvalitetnije i da ćemo dobiti ono za što se vjerujem svi zalažemo, a to je nulta stopa korupcije u ovoj državi. Hvala. I posljednja prijavljena za raspravu Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospođo povjerenice. Ja mislim da ovo bi trebala biti jedna prilično važna rasprava jer je u ovom cijelom sustavu prava na pristup informacijama jedan dosta zapravo zanimljiv trenutak, mi Zakon o pravu na pristup informacijama imamo sada 10 odnosno 11 godinu ako se ne varam, donijeli smo zakon 2003. godine, a ustanovili smo sada i novu zapravo instituciju povjerenika za informiranje. Ja doista mislim da je sada vrijeme da možda suštinski i dubinski malo razmotrimo kako nama funkcionira zakon, što je to pravo na pristup informacijama kao građansko pravo ili kao nekakvo ljudsko pravo druge generacije da to tako kažem i da se možda odmaknemo od deklariranja nekakvih fraza ili teza kojima smo baratali zadnjih godina kada smo svi zapravo učili o tome što je to pravo na pristup informacijama, kome koristi, kako ga koristi, zašto je korisno i Ja naravno podržavam i rad povjerenice, podržavam i ovo izvješće, podržavala sam izmjene i dopune i zakone sve skupa svih ovih godina. Bila sam čak i jedna od rijetkih zastupnica koja je o tome zakonu diskutirala kada smo zakon donosili 2003. godine i stvarno mislim da htjela bih zapravo iz te perspektive reći nekoliko stvari oko samog zakona. Ne bih voljela da se shvate kao kontra niti prava niti izvješća ali da zapravo ako želimo imati pravo na pristup informacijama kao demokratsko, građansko, ljudsko pravo ako baš hoćete u pravnom smislu onda mislim da moramo razgovarati upravo na takav način kako bismo doista osigurali pravo građana na uvid u djelovanje tijela javne vlasti ali i većim povjerenjem građana u same institucije. Naravno vidi se u nekoliko zapravo aspekata u 2013. godini značajan napredak vezan primjerice uz provođenje javnih rasprava. Tu je povećanje ako se ne varam tu su doista i neke političke odluke bile. Primjerice mi smo Poslovnik Hrvatskog sabora stavili da ne može u raspravu doći nitijedan zakon ako nema priloženo kao dodatak Izvješće o provedenom savjetovanju odnosno javnoj raspravi. Ista stvar vrijedi i za proceduru Vlade. Ne tako davno ovdje u Sabor smo dobivali zakone koje nitko nikad nije nije vidio dok ih nismo dobili ovdje na klupe. I to je doista značajan iskorak. Mi sada možemo i trebamo razgovarati o tome, razgovaramo kad donosimo pojedine zakone, kako se to savjetovanje provodi. No međutim, činjenica da onaj gigantski korak od ne znamo kako je zakon nastao do ipak nekakve vrste javnog savjetovanja smo prešli i sada treba razgovarati i razgovaramo naravno o tim stvarima. U drugom dijelu koji se tiče samog prava na pristup informacijama u onom da tako kažem užem smislu ja mislim da je legitimno postaviti pitanje da li rješava zakon problem otvorenosti vlasti ili otvorenost vlasti čini još većim problemom iz perspektive zapravo samih tijela javnih vlasti koje to trebaju provoditi? Naime po zakonu, i sad ova zadnja verzija zakona je vrlo široko definirala što je to informacija. Ja sam sebi to nekako objasnila skraćeno da je informacija sve ono što je fotokopirivo da tako kažem. Sve što netko nacrta, sve što netko negdje napiše, pošalje rukom, mailom na bilo koji način. Dakle, informacija je vrlo široko postavljena. To je razlika u odnosu na one prve zakone koje smo imali. I nama se zapravo počelo događati da imamo i zlouporabu prava na pristup informacijama. Meni je drago da povjerenica o takvim slučajevima i govori u ovom svom izvješću koje mi sada raspravljamo. S jedne strane imamo zlouporabu ali zakonski i na bilo koji drugi način nemamo nitijedan mehanizam i barem minimalne zaštite što povjerenika za pravo na pristup informacijama u tijelima javne vlasti ili uopće sustava prava na pristup informaciji do same povjerenice u odnosu na te zlouporabe. Ja se bojim da bi posljedica mogla biti takva da zapravo službenici prestanu proizvoditi dokumente, prestanu proizvoditi interne dopise, prestanu proizvoditi onu nekakvu normalnu internu komunikaciju jer se izlažu riziku da to sutra postane javni dokument kojeg netko će zlouporabiti, takve smo naime slučajeve imali, ja ću reći neke primjere, i da zapravo tako opet odu u sivu zonu iz kojih ih teškom mukom vučemo van već više od 20 godina. Naravno, indirektna posljedica toga bi bilo zapravo još veće nepovjerenje građana u sustav pogotovo jer su s ovako da tako kažem otvorenim zakonom i povećana očekivanja zapravo od samih tijela javne vlasti u smislu njihove otvorenosti i netransparentnosti. Ja dakle ponovno ponavljam doista nije problem u tome u samom zakonu u samom pravu, građani doista imaju pravo znati, no međutim meni jesu problem zlouporabe tih prava. Mi primjerice imali smo slučaj gdje je jedan građanin tražio da mu se u postupku odobravanja nekakvih akata dostave imena svih članova povjerenstva koji o tome odlučuju. To je proces koji traje nekoliko mjeseci. To mu se naravno dostavilo, to je javna informacija itd. I što se dogodilo? On je krenuo nazivat jednog po jednog člana povjerenstva i zapravo vršiti na njih priličan pritisak pritisak u tome kakvu odluku trebaju donijeti. To doista jest problem i koliko god to doista bila informacija mislim da tu mora postojati određena zaštita. Drugi primjer zlouporabe ja sam to nazvala obijesno traženje prava na pristup informacijama. Naime, nama teoretski svaki građanin može postaviti neograničeno mnogo zahtjeva na pravo na pristup informacijama, mail-om pošalje jednu rečenicu, pozove se na ZPPI i gotovo. Mi smo imali slučaj jednog građanina koji od samo jednog tijela javne vlasti je zatražio u manje od 6 mjeseci 2013. godine, više od 60 zahtjeva. I mi dobivamo bizarnu situaciju da mi kao država plaćamo jednog državnog službenika samo da isporučuje tom jednom jedinom građaninu. Naravno da taj građani, i taj građanin ima pravo znati samo pitanje je informacije koje se traže, način na koji se s njima da tako kažem, šta se s njima kasnije događa doista daje za pravo da moramo uvesti nekakve i mehanizme zaštite. dakle cijeli taj zakonski postupak na prava na pristup informacija me ide u upravnom postupku, primjenjuju se rokovi iz upravnog postupka i sve svi oni koji hoće to odbit, dakle mora se provesti zapravo prilično konkretni slučaj. Iz ova zapravo dva primjera, jer nema vremena za više se postavlja pitanje da li treba postaviti granicu i gdje se ta zapravo granica nalazi. Granica između ono što je balans između prava građanina da zna s jedne strane, i s druge strane efikasnosti tijela javne vlasti. Jer ako mi svedemo bilo naopako da tako kažem, iako će, mi smanjujemo broj zaposlenika u općenito i lokalno, i u državnoj upravi, svoditi na to da proizvode nekakve dokumente na kontro prava na pristup informacijama. Mi zapravo činimo tu vlast neefikasnijom, ne transparentnom i zapravo sve traje puno i bitno duže u vremenu koje je sve brže i brže. ja molim da se to po treći put ne shvati kao moje osporavanje tog pravo, nego zapravo način da se na neki način nađe balans između ta dva interesa, ta dva interesa postoje i umijeće je, i zato to sad i ovdje i govorim, zapravo ja na neki način gospođo povjerenice od vas očekujem da zapravo vi sudjelujete u kreiranju tog balansa i da na neki način pomognete ljudima koji se time bave. Posljednje, službenici za informiranje u tijelima javne vlasti. Mi smo o njima malo pričali, ja mislim da su oni izrazito važni, puno smo razgovarali o vašem uredu, ja imam razumijevanja i za vaše poteškoće no međutim svaki taj građanin se prvo obraća tom službeniku koji je zapravo tijelo u prvom stupnju, koji je taj koji rješava taj zahtjev, koji ima i svoj redovan postao uz to što je vrlo često službenik ili službenica za informiranje. Jačanje njihovih kapaciteta mislim da je jako važno, ali i zaštita tih ljudi. Meni je jasno iz transparentnosti zakona da smo stavili da je to osoba, njihovo ime, prezime, mail adrese se objavljuju na mrežnim stranicama tijela javnih vlasti ili barem bi trebale. Ima ljudi, neki od njih su mi se javili koji su doslovce izloženi teroru nekih građana koji kontinuirano to zloupotrebljavaju. Jedna kolegica mi doslovce rekla, ona dva do tri sata dnevno kao povjerenica razgovara s jednim čovjekom na telefon, …/Govornica se ne razumije./… tim koji šalje svaki dan dva zahtjeva. Dakle, mislim da tu moramo naći naći balans i dati podršku, to također očekujemo od vas gospođo povjerenice zato to i govorim i nadam se da mi neće biti zamjereno, podršku tim ljudima jer ja na neki način očekujem da su i oni vaša prva mreža ili vaša produžena ruka ili vi njihova, kako god stvari na neki način okrenuli. Dakle, da skratim, dakle svako pravo ide pod ruku sa određenom obvezom i s određenom odgovornošću i meni se čini da tu moramo malo više raditi, dakle kad smo dali pravo da ono ima i svoju drugu stranu u obvezi odgovornosti, da se ona podjednako primjenjuje i na građane i na tijela javne vlasti. I nije dobro da zakon, ovo je dobar teren da zakon klizne u ovu ili u onu krajnost, i tu je doista umijeće i ja se nadam da će se uložiti doista maksimalni mogući napori da se uspostavi balans, a što što će onda značiti i učinkovitu primjenu zakona. A onda je to pristup informacijama kakvo je originalno mišljenje i kako bi trebao biti. Evo zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Čut ćemo replike. Prvo poštovani Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena zastupnice, a zanimljivo štivo ili pak ideje, u glavi u glavi mi se zbivaju dok govorite o ovome svemu i potpuno u pravu ste u vašoj raspravi. Nemam primjedbe na vašu raspravu, ali kada već govorimo o ovom Zakonu o pravo na pristup informacijama ne znam spada li pod pod to pravo na pristup informacijama i odgovor koji bi jedna, recimo Splitsko-dalmatinska županija trebala uputiti na pisani upit jednog građanina na koji ne odgovara 6 godina. Ni po Zakonu o općem upravnom postupku nije, ne znam ni ja kako, odgovor na upit, pisani upit županiji Splitsko-dalmatinskoj bi trebalo uslijediti u roku od 30 dana. 6 godina čovjek čeka odgovor, zove se Milan Babić iz Gornjih Brela. Dakle, u vezi Zakona o dosjelosti prava na stan nakon 35 godina stanovanja u tom stanu, sad neću govoriti konkretno podatke. Ali evo 6 godina čovjek čeka na odgovor Splitsko-dalmatinske županije i upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije na odgovor. Je li to, je li tu povrijeđen također Zakon o pravo na pristup informacijama, ne znam. Ali nekako mi se čini da pomalo ima veza sa ovim. Na repliku odgovara poštovana Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Uz dužno poštovanje, vi ste sad napravili klasičnu manipulaciju ovim pravom i ovim zakonom. Da, klasičnu manipulaciju u pravu na pristup informacija i zapravo primjenom ovog zakona. Mnogi ljudi kad nailaze na šutnju administracije u ovakvim slučajevima, onda se idu pozivati jer to tumače zapravo pravom na pristup informacijama po ZPPI-u, to nije to. Naravno da tijelo javne vlasti treba odgovoriti građanima, to je pitanje drugog zakona, al to nije u ovom smislu pravno na pristup informacijama i vrlo je opasno za afirmaciju ovog prava upravo ga na ovaj način interpretirati, tumačiti pa ako hoćete baš i zloupotrebljavati. Druga replika Boris Blažeković. se ta osoba odnosno osoba zadužena za informiranje o tijelu javne vlasti isto tako smije s punim pravom obratiti povjerenici za informiranje koja na isti taj način može zaštititi objašnjenjem da li je ona dužna ili nije dužna trpiti to maltretiranje po navodnim riječima od određenog građanina. Na repliku odgovara poštovana Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Ja se slažem s vama kolega dapače mislim da to je i zato sam ja istakla da ja doživljavam te povjerenike u tijelima javne vlasti, povjerenicu kao jedno tijelo neki su najprije, stvar je perspektive. I upravo mi je intencija rasprave i bila da se to tako i shvati. Zahvaljujem. Zahvaljujem svi uvaženim zastupnicima i zastupnicama na vrlo korisnim opaskama, primjedbama, blagim kritikama koje sam i zapisala i još ću temeljito još jedanput pogledati ovu raspravu da bi u sljedećem izvješću na dobrobit građana ove zemlje postigli veći stupanj transparentnosti. Drago mi je da sumiram svoj odgovor pošto je nemoguće da na svaku od replika, komentara odgovorim, drago mi je da je primijećeno da je ključni problem u provedbi ovog zakona stvaranje kulture transparentnosti odnosno promjena svijesti i kod tijela javne vlasti ali i kod građana potrebi osiguravanja pristupa informacijama i korištenja tog prava od strane građana. Toga smo i mi svjesni u uredu i ja osobno i naš osnovni cilj što je istaknuto u ovom izvješću odredili smo educiranje tijela javne vlasti i promociju tog prava u javnosti, do kojeg smo zaključka došli i sami povučeni iskustvom. na svakodnevnoj bazi komuniciramo sa tijelima javne vlasti osobito službenicima za informiranje koji nam se neprestano obraćaju i dolaze u ured ili s njima komuniciramo ili odlazimo kod njih da bismo raspravili i pojedine slučajeve i pomogli im u provedbi zakona. Primijetili smo da sa svakim takvim susretom nailazimo na povećanje svijesti o važnosti ovog prava i dobivamo jedan pristanak i suglasnost tih tijela da se podvrgnu tom zakonu i da po njemu postupaju iako su možda u početku pokazivali značajan otpor pa čak i tvrdili da nisu obvezni primjenjivati taj zakon. To se posebno odnosi na čitav niz pravnih osoba koje nisu niti državna tijela niti lokalna itd. koja su se nastojala izmaknuti da tako kažem od provedbe toga zakona. Ono što je nama bitno, a to je istaknuto također ovdje je da mi jesmo dio mreže povjerenika odnosno službenika, možda smo u centralnoj poziciji zato što ih sve okupljamo i u ovoj bazi o kojoj se stalno govorilo, sve će te jedinice odnosno tijela javne vlasti biti objavljena i mi stalno s njima održavamo kontakte i šaljemo im različite informacije. Ono što je kroz tu edukaciju i promociju cilj nama osigurati je da i tijela javne vlasti shvate da smo i mi i oni na istoj strani i da je ta ista strana, strana građana zapravo da nema dviju strana nego se radi o zajedničkom djelovanju na dobrobiti svih građana. Htjela bih ovdje samo spomenuti da je važnost edukacije smo vidjeli prošli tjedan na konferenciji koju smo održali prošlog četvrtka 29.svibnja na kojoj je gostovao bivši škotski povjerenik koji je tu dužnost obavljao 10 godina. Kada je Škotska donijela Zakon o pravu na pristup informacijama iste godine kao i mi odredila je da će se zakon početi primjenjivati dvije godine kasnije dakle 2005. Povjerenik je izabran odmah i njemu su dani resursi i ljudski i financijski da provede intenzivnu edukaciju i promociju. Što se dogodilo? u te dvije godine on je postigao to da se njegove odluke i poštuju i da građani dobivaju informacije i uz manji broj nekih eklatantnih slučajeva kršenja dogodilo se to da je danas Škotska jedan od primjera transparentnosti u Europi i isto tako njihov zakon. Drago mi je također ako još mogu samo to spomenuti da je spomenut problem zloupotrebe prava, mi smo to stavili u izvješće baš svjesni tog problema. Međutim ja bih tu htjela spomenuti jednu stvar, mi jesmo jedna od rijetkih zemalja koje nemaju riješeno pitanje pitanje zloupotrebe kako ovog prava tako i bilo kojeg drugog prava što isto ukazuje na slabost naših institucija, uključujući pravni okvir koji je također institucionalni mehanizam. Stoga je moguće da svaki pojedinac bio on unutar institucije ili izvan institucije vrlo lako tu instituciju ili za neke vlastite interese, zvali mi to korupcija, nepotizam ili na kraju maltretiranje tijela javne vlasti. Ono što je iz prakse naše evidentno da se građani najčešće koriste pravom na pristup informacijama i bombardiraju da tako kažem tijela javne vlasti zahtjevima kada nisu u mogućnosti ostvariti svoje pravo prema drugim relevantnim propisima, što opet ukazuje da je u krajnjoj liniji problem u institucijama, a ne u tim građanima. Zato bez obzira koliko smo mi svjesni da to treba regulirati na odgovarajući način svjesni smo također da dok god institucije ne obavljaju svoj posao i prema drugim propisima, postoji mogućnost da eventualnu odredbu kojom bi se te zloupotrebe ograničile, a ne ako to ne bi bilo na odgovarajući način da bi tijela javne vlasti to mogle iskoristiti da građanima uskrate informaciju kada to nije osnovno. Stoga smatram da to pitanje treba i dalje polemizirati i regulirati u konačnici na odgovarajući način. Ali u svakom slučaju ono što je ključno uvijek se radi o tome da svatko sa svojim pravom treba postupati savjesno i ostvarivati ga savjesno, a isto tako da oni koji imaju obaveze da te obaveze provode u u skladu sa zakonom i u skladu sa svrhom zbog koji je taj zakon donesen. Stoga kao što kažem evo mi smo već ove godine održali 9 edukacija cijele prošle godine smo ih održali 6 dakle već smo se na tom pitanju vrlo aktivirali i nadam se da će iduće godine ovo izvješće pokazati značajan korak korak upravo u tom dijelu a to je promjena svijesti i u krajnjoj liniji i bolja pozicija na ljestvici percepcije korupcije. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem i zaključujem raspravu. Glasati ćemo kada se stvore uvjeti.